Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče, poštovana državna tajnice sa suradnicom,

državna tajnice

Sada ćemo prijeći na slijedeću točku, a to je: - Prijedlog odluke o izmjeni odluke o proširenju jurisdikcije RH na Jadranskom moru. Predlagatelj je Klub zastupnika MOST-a nezavisnih lista na temelju čl. 85. Ustava RH i čl. 172. Poslovnika HS. Raspravu Raspravu je proveo Odbor za zakonodavstvo. Vlada je dostavila mišljenje. Želi li predstavnik predlagatelja dati dodatno obrazloženje? Da, poštovani zastupnik Nikola Grmoja, izvolite. Hvala poštovani potpredsjedniče. Znači, poštovane kolegice i kolege, poštovani predstavnici Vlade, tu je samo samo gđa. iz Ministarstva vanjskih poslova iako je ovo bitna tema, trebala je barem biti ministrica, ja mislim po pitanju proglašenja isključivog gospodarskog pojasa odnosno proširenja suverenih hrvatskih prava na našem dijelu Jadrana, ali evo, tako je kako je i predsjednik HS je ovu točku stavio kao zadnju danas točku dnevnog reda i da se zastupnici nisu razbježali nakon aktualca, pitanje je kada bismo uopće raspravljali o ovoj točki, ali evo, ajmo reći da je ovo nekakvo razumno vrijeme u 18 sati iako većina javnosti ovo uopće ne prati što je interes HDZ-a. Znači, prije svega …/Upadica: 17,45 moram vas ispraviti/…molim 17,45 moram vas ispraviti, samo izvolite kolega/…pa dobro 18 sati. Znači, prije svega htio bi zahvaliti zastupnicima koji su svojim potpisom dali potporu da se ova današnja rasprava održi, bez tih potpisa ovu raspravu teško da bismo uopće dočekali do kraja mandata ovog

Rijetke su prilike u povijesti jedne države, jednog naroda kada se odlučuje o proglašenju suverenih prava na nekom dijelu kopna ili mora. Ovo je jedna od tih prilika, ja je želim iskoristiti, kako bih vas uvjerio da odluku o proglašenju isključivog gospodarskog pojasa trebamo donijeti bez odlaganja i bez sustezanja prema bilo kome, te da će RH od proglašenja isključivog gospodarskog pojasa imati koristi. Da ne bude nikakve dvojbe mi u Klubu MOST-a proglašenje isključivog gospodarskog pojasa smatramo neodgodivom obvezom ovog naraštaja prema budućim naraštajima hrvatskog naroda. Smatramo kako je proglašenje isključivog gospodarskog pojasa prvorazredno političko pitanje koje se ne smije promatrati kroz prizmu političke svakodnevnice, niti se toj svakodnevnici treba prilagođavati. Upravo zato predložili smo ovu odluku smatrajući kako su se stekle političke, pravne i faktične pretpostavke da RH proglasi isključivi gospodarski pojas. Pri tom želim naglasiti da ovu odluku o proglašenju isključivog gospodarskog pojasa ne donosimo protiv nekoga ili na nečiju štetu, već radi zaštite i očuvanje Jadranskog mora i njegovih bogatstava i ostvarivanja hrvatskih nacionalnih interesa. Na početku svoje rasprave htio bih radi naše javnosti podsjetiti na dosadašnja nastojanja Republike Hrvatske da ostvari suverena prava koja čine sadržaj isključivog gospodarskog pojasa na Jadranu. Naime, ovo pitanje kao što je svima poznato nije novo, ali neodlučnost dosadašnjih nositelja političke vlasti u Hrvatskoj čini ga još uvijek aktualnim. Mogli bismo reći i da pitanje isključivog gospodarskog pojasa i njegovog proglašenja postoji od kada postoji moderna Hrvatska država. Riječ je o morskom prostoru površine skoro 24 tisuće kilometara kvadratnih koji se prostire ispred teritorijalnog mora Republike Hrvatske i u kojem se odvija intenzivna plovidba Glede tog prostora Republika Hrvatska donijela je 2003. godine Odluku o proširenju jurisdikcije Republike Hrvatske na Jadranskom moru kojom je uspostavljen famozni zaštićeni ekološko-ribolovni pojas poznatiji kao ZERP. Proglašenje ZERP-a kao jedne od izvedenica IGP-a očito je tada poslužilo u dnevnopolitičke svrhe jer je već 2004. godine Hrvatski sabor izmijenio odluku odgodivši primjenu ZERP-a do sklapanja ugovora o partnerstvu u ribarstvu s tadašnjom Europskom zajednicom. Tako je ZERP odmah po proglašenju razmontiran, učinjen nedjelotvornim, a hrvatska politika od tada do danas uglavnom nastoji uvjeriti da isključivi gospodarski pojas nema gotovo nikakvu svrhu i da ga ne trebamo proglasiti. Doduše tu i tamo lukavi političari znali su iskoristiti ovo pitanje kako bi sebi uoči izbora podigli popularnost i sebe prikazali zaštitnicima nacionalnih interesa. Tako je onaj čije se ime u HDZ-u više ne izgovara 2006. godine uoči parlamentarnih izbora procijenio da se na ZERP-u može ušićariti pokoji glas, pa je Sabor opet mijenjao odluku o proširenju jurisdikcije u kojoj je stajalo da će se ZERP svakako početi primjenjivati od 1. siječnja 2008. godine. Međutim, nakon parlamentarnih izbora naglo je splasnuo optimizam glede primjene ZERP-a, pa je 2008. još jednom izmijenjena Odluka o proširenju jurisdikcije na Jadranskom moru. uspostavljen je privremeni režim u ZERP-u po kojem se ZERP privremeno ne primjenjuje na države članice Europske unije do iznalaženja zajedničkog dogovora u europskom duhu, citiram. Kolegice i kolege, molim vas da sebi zabilježite ovu sintagmu do iznalaženja dogovora u europskom duhu. Za one koji ne razumiju što bi to trebalo značiti, ja ću biti slobodan i ponuditi kao prijevod u narodu poznatu hrvatsko-njemačku frazu koja glasi „malo morgen“. To je dakle rok u kojem će se postići zajednički dogovor u europskom duhu „malo morgen“ ili nikad. Ne treba uopće sumnjati da je ovakva odluka Hrvatskoga sabora o suspenziji ZERP-a izazvala opće oduševljenje. Svi u Italiji bili su jako zadovoljni. Neki tadašnji podtajnik u talijanskoj Vladi ocijenio je za naše medije da je suspenzija ZERP-a odlična vijest u svakom pogledu. To nas ne treba čuditi promatrajući čitavu stvar iz talijanske perspektive. Ovakvi rokovi određeni jezikom diplomatske birokracije su Bogom dani. Oni znače sve i ništa, a dok se utvrđuje njihovo značenje talijanske ribarice neometano i bez nadzora rade u hrvatskom ZERP-u što im se prohtije. Nakon te slavne 2008. godine Odluka o proširenju jurisdikcije RH na Jadranskom moru više se nije mijenjala. Još uvijek čekamo dogovor u europskom duhu, a u međuvremenu naše vlade nastoje nas uvjeriti da IGP-e nema baš nikakvog smisla od kada smo postali članica Europske unije. No ostavimo povijest za sada po strani. Pustimo ono što je bilo i posvetimo se ovoj odluci koja je danas na dnevnom redu i poslušajmo zašto uopće mi predlažemo da je Hrvatski sabor donese. U prvom redu želim istaknuti djelovanje Europske unije tj. Europske komisije oko načelnog pitanja potrebe za proglašenjem isključivih gospodarskih pojasa u Sredozemlju. Tako je negdje Europska komisija naručila svojevrsnu Cost benefit analizu koja je trebala pokazati prednost ili nedostatke, troškove i koristi koji bi nastali proglašenjem takvih morskih prostora u Sredozemlju. Sveobuhvatna studija izrađena i objavljena 2013. godine, a donosi vrlo egzaktne podatke o potencijalnim troškovima i koristima koje bi imale mediteranske države u slučaju proglašenja IGP-a. Spomenuta studija je pokazala da države koje proglase IGP-e u pravilu mogu očekivati značajne pozitivne učinke u području sigurnosti plovidbe, zaštite od onečišćenja s brodova, zaštite morskog okoliša te u području ribarstva. Najvažniji od svega studija je pokazala kako bi Republika Hrvatska nedvojbeno mogla ostvarivati značajne koristi od proglašenja i primjene isključivog gospodarskog pojasa. Prema procjenama stručnjaka koji su izradili studiju raspon tih koristi mogao bi iznositi od 172 do 279 milijuna eura godišnje. Znači, gotovo 300 milijuna eura godišnje koristi od proglašenja isključivog gospodarskog pojasa. Treba napomenuti kako su navedene procjene izražene u neto iznosu, dakle nakon što su uračunati i troškovi upravljanja i nadzora isključivog gospodarskog pojasa. Ovo je čista korist, znači čisti benefit za Hrvatsku. Ovdje želim još jednom naglasiti kako je studija napravljena na stručan i sveobuhvatan način. Da su stručnjaci koji su izradili studiju uzeli u obzir sve aspekte proglašenja isključivog gospodarskog pojasa te da su pri tome uzeli u obzir i specifičnosti svake od analiziranih država, moguće je da bi taj benefit bio i puno veći. Tako je primjerice u studiji pravilno zaključeno da se više od 75% hrvatskog turizma vezuje uz more, za razliku od Francuske gdje je samo 20% 20% turističke djelatnosti povezano s morem. Samim time vrijednost čistog morskog okoliša kao benefiti njegove zaštite za Hrvatsku su nemjerljivo veći nego oni za Francusku. Međutim, ekonomske koristi ili zarada nisu jedini motiv zbog kojeg želimo proglasiti isključivi gospodarski pojas. Mi u MOSTU svjesni smo da proglašenje gospodarskog pojasa nosi sa sobom i određene obveze i troškove koji su povezani s učinkovitim i promišljenim upravljanjem tim velikim morskim prostorom, a da se njime ne upravlja i ne gospodari te da ga se faktično ne nadzire potvrdila je nažalost i Vlada RH u svom izvješću iz studenog 2017., citirat ću na ovom mjestu jedan mali, ali indikativni segment spomenutog Vladinog izvješća. Citiram: MUP djeluje, ima ovlast za djelovanje do vanjske granice teritorijalnog mora u smislu nadzora i kontrole državne granice na moru, no putem radara promatra plovila i u ZERP-u.

do nadzora i kontrole državne granice. Sustav MUP-a povezan je sa sustavom Ministarstva mora, prometa, infrastrukture. Kontrola u ZERP-u u nadležnosti je i obalne straže koja je u sklopu Ministarstva obrane. Lučke kapetanije koje su pod nadležnošću Ministarstva, mora, prometa i infrastrukture, a ni MUP ne raspolažu bodovima koji bi mogli obavljati kontrolu i u Tako se dva temeljna problema odnosno izazovi kontrole u ZERP-u IGP-u kako glede ribolovnog tako i glede ekološkog aspekta nalaze u nedostatku kapaciteta, nema dovoljno ljudi i nema dovoljno sredstava tj. brodica. Dakle, sve vam je jasno da mi uopće taj, to more ne kontroliramo, jer nemamo kapaciteta da bismo ga i kad bismo željeli, znači u ovom trenutku nemamo kapaciteta da bismo ga kontrolirali. Znači, nažalost kolegice i kolege ovo je naša zbilja, nedostatak plovila, nedostatak ljudi i manjak sredstava, a još više bih rekao nedostatak ambicije, izostanak volje da budemo prava pomorska država. Država koja će pažljivo i mudro upravljati svojim morem i njegovim resursima, koja će ga u cijelosti štititi i nadzirati što se na njemu događa. Čitajući ovakve konstatacije svima nam je jasno da ova Vlada neće proglasiti niti je ikad imala iskrenu namjeru proglasiti isključivi gospodarski pojas, a kamoli ga izvršavati. Štoviše na sve moguće načine predstavnici Vlade pokušat će nas uvjeriti da od IGP-a Hrvatska ne bi imala nikakve koristi. Uvjeravat će vas da smo sa ZERP-om proglasili sve bitne sadržaja IGP-a, a da su svi ovi ostali, preostali nevažni. Reći će vam da je prostor IGP-a i onako ulaskom Hrvatske u EU postao morem EU i da tamo nemamo više nikakvih nadležnosti. No, čak i ako vjerujete svim njihovim argumentima tek tada se trebate zapitati, pa u čemu je onda Ako Hrvatska IGP-om ne dobiva ništa, ako nikoga ne možemo ni u čemu ograničiti, ako smo sve važne sadržaje IGP-a proglasili, ako smo sva važna suverena prava konzumirali, ako je Jadransko more već postalo more EU, pa u čemu je problem? Ako je sve to tako kako Vlada tvrdi proglasimo već danas IGP jer ispada da ga već imamo, a mi se danas bavimo tek nomenklaturom, no mislim da svi znamo gdje leži pravi problem oko proglašenja IGP-a. Sjećam se tamo negdje u lipnju 2017. dok su se vladajući tu u saboru preslagivali premijer Plenković mi je u jednoj raspravi održao lekciju iz povijesti. Potrudio sam se pronaći isječak iz fonograma pa ću vam pročitati taj državnički uradak. Citiram dakle premijera koji se tada s visoka obratio meni osobno ovim riječima: A s druge strane sjećam se malo i dalje, sjećam se tih '90. godina, da li se vi sjećate koji je to državnik posjetio Zagreb 16. siječnja 1992., to je bio tadašnji talijanski predsjednik Kosiga, taj njegov posjet u tom trenutku dakle nakon što EU odnosno zajednica u tom trenutku kolektivno priznala Hrvatska nije bio slučajan, bio je bitan. On je odredio stav hrvatskog državnog vrha u tom desetljeću prema proglašenju IGP-a na kojeg smo imali pravo. Kraj citata. Kolegice i kolege, 25 godina nakon međunarodnog priznanja RH ovako je premijer Plenković meni osobno, a i svima vama docirao o hrvatskoj vanjskoj politici '90. Možete Možete li zamisliti mladog lava Plenkovića 1992. još nije ni diplomirao na fakultetu, ali je već bistrio vanjsku politiku i bio upućen do u detalje o potezima tadašnjeg državnog vrha. No to čak nije niti važno, važno je primijetiti kako naš premijer nepogrešivo odražava stavove hrvatske vanjske politike, njezin ja bih rekao pristup koji je ovako dosta blagonaklon prema našim susjedima, znači nedostatak vizije i hrabrosti. A sad smo došli do trenutka kada postajemo taocima povijesnih kompromisa, a kao zahvalu dobili smo čestitku još jednog talijanskog državnika, spektakularnog Antonia Tajania. Još u Hrvatskoj odjekuju Tajanieve riječi o talijanskoj Istri i Dalmaciji, riječi kojima su prijeđene sve granice političke pristojnosti i diplomatske učtivosti. Ali kad analizirate tko je izrekao te riječi i kome su izrečene, ništa nas ne čudi. Znao je dobro Tajani kome ih upućuje, znao je da ih smije izgovoriti jer će adekvatna reakcija izostati, to je naša vanjsko politička stvarnost, to je položaj koji RH uživa u međunarodnoj zajednici i u EU. Gospodo vladajući, toliko oni drže u Briselu do vas, dok vi glumite da vas se sluša, da sudjelujete u raspravi s velikima, oni vas ponižavaju na ovaj način zato jer znaju da mogu, znaju da im je to dopušteno jer ste vi za njih beznačajni. Nažalost, na tu razinu beznačajnosti i neprepoznatljivosti ste sveli RH, pa se sada bojimo i razgovarati o ovakvim temama, a kamo li o njima odlučivati. Sreo sam tu kolege iz HDZ-a kažu neće biti glasovanja uopće do europskih izbora o ovoj temi, neće se glasati, 31 zastupnik, kolege vi ste dali potpis, evo tu ste neki koji ste dali potpise da se o ovome raspravi, ali mi o ovome nećemo glasati do europskih izbora. Zašto? Zato što bi oni pred cjelokupnom hrvatskom javnošću pokazali da im je bitnije biti u dobre sa Antonijem Tajanijem, nego štititi suverena prava RH na moru jer bi oni odbacili, kao što je i Vlada odbacila ovaj naš prijedlog i zato o ovome najvjerojatnije nećemo glasovati. Negdje sam pročitao da su predstavnici RH čak i proveli nekakve konzultacije s Europskom komisijom, kao i s našim susjedima o mogućnostima za proglašenje isključivog gospodarskog pojasa. Na naš zahtjev prva odluka Vlade Andreja Plenkovića je bila da se pokreću konzultacije. Pitao je neki novinar Slovence jel vas itko zvao, kažu Slovenci nije nas nitko zvao za ništa, a kao Vlada je provela konzultacije. Mislim da je bila riječ, znači, kada oni govore o konzultacijama, o jednom sastanku na razini ministara vanjskih poslova RH i Italije gdje je naša ministrica to pitanje spomenula, ali se ne sjećam kakav je bio odgovor talijanske talijanske strane. Mislim da je informacija o sastanku sramežljivo uključena u izvješće Vlade o provedenim konzultacijama iz studenog 2017. A kad smo već kod tog izvješća, moram primijetiti da ono obiluje opisima trenutne situacije, a donosi vrlo malo podataka o konzultacijama sa susjedima i Europskom komisijom. U svakom slučaju zanima nas i što je Vlada napravila od studenog 2017. do danas i hoće li Vlada na temelju provedenih konzultacija donijeti neki zaključak. Ako postoje nekakve političke, pravne ili druge zapreke za proglašenje IGP-a molim vas da nas o tome izvijestite kako bismo znali prilagoditi svoje postupke jer mi nismo neodgovorni, mi smo svjesni da ste se možda na nešto obvezali, pa ne smijete, al nam to recite da znamo. I ono što bih još, čega bi se još dotaknuo, dakle, imamo ovdje odgovor, znači, domoljubne koalicije tijekom pregovora, znači, oko formiranja Vlade, tu mi je to negdje, u kojem ste jasno podržali, znači, proglašenje isključivog gospodarskog pojasa, ja bih molio, znači, i zastupnike HDZ-a koji su tada također bili dio te stranke, il mi je ostalo tamo, ali možemo kasnije kroz replike i stajalište kluba, da mi prokomentirate taj stav, znači, prema kojem ste vi rekli, evo kolega Bulj će pomoći iako ste ga isključili iz rasprave, ali evo dobro je da je tu, evo odgovora domoljubne koalicije „Naš stav je jasan i nedvosmislen da je proglašenje isključivog gospodarskog pojasa od interesa za RH, te se za njega i zalažemo. Smatramo da je to naša dužnost i obveza. Svaka država koja ima izlaz na otvoreno more ima pravo proglasiti isključivi gospodarski pojas.“ I sad se nadalje tu elaborira cjelokupna povijest i onda kaže Slovenija je iskoristila svoje predsjedavanje EU za blokadu pristupnih pregovora RH što je dovelo do hrvatskog odustajanja od provođenja ZERP-a 13. ožujka nakon čega je deblokiran pregovarački proces. Prihvaćajući izvješće Vlade RH i potvrđujući da je strategijski interes RH pristupanje u članstvo EU, HS je 13. ožujka 2008. spomenutu odluku kojom se ZERP privremeno neće primjenjivati na države članice EU, znači donio do iznalaženja ovog zajedničkog dogovora europskom duhu i suradnji“ i onda kaže „Kao odgovor na hrvatski ZERP 4. listopada 2005. slovenski parlament proglašava slovensku ekološku zonu i epikontinentalni pojas koji se prostire hrvatskim teritorijalnim vodama i na području pojasa, a 2006. je proglasila i zaštićeni ekološki pojas koji predstavlja reducirani oblik gospodarskog pojasa gdje se od sadržaja isključivo gospodarskog pojasa ograničava samo na aspekte zaštite prirode“ i onda sad o RH, ovo je odgovor HDZ-a je odgovor HDZ-a „RH je proglasila sadržaj isključivog gospodarskog pojasa koji se odnose na suverena prava istraživanja i iskorištavanja, očuvanja i gospodarenja, živim prirodnim bogatstvima voda izvan vanjske granice teritorijalnog mora, te jurisdikciju glede znanstvenog istraživanja mora i i zaštite očuvanja morskog okoliša. Međutim, naš ZERP se ne primjenjuje i stoga je naše more ono što bi trebao biti ZERP ili isključivi gospodarski pojas sada europsko more, more bez ikakve ekološke zaštite. Gospodarski pojas je institut koji ima međunarodnu pravnu zaštitu za razliku od ekološko ribolovnog pojasa koji se ne spominje u Konvenciji UN-a o pravu mora. Razlika između ZERP-a i isključivog gospodarskog pojasa je u tome što ZEPR obuhvaća samo stupac morske vode iznad dna, dok isključivi gospodarski pojas obuhvaća morsko dno i podzemlje, kao i stupac zraka iznad područja koje gospodarski pojas obuhvaća, Dakle, izvrsno obrazložena razlika između ZERP-a i IGP-a, zalaganje da se isključivi gospodarski pojas proglasi, ovo je bio stav

ja sam svjestan da u ovoj raspravi niti kolega Bačić niti kolega Borić niti ovdje ljudi iz Ministarstva vanjskih poslova nemaju nikakvih argumenata, zašto mi ne bismo proglasili isključivi gospodarski pojas, kad ste vi sami rekli, g. Bačiću, da je to od interesa za RH i da se za to zalažete i da, smatrate da je to vaša dužnost i obveza. Evo odgovora ovdje, Domoljubne koalicije, dat ću vam nakon što završim. Odgovor, znači, na zahtjev MOST-a o proglašenju o isključivo gospodarskog pojasa. Znači, vi ste ili obmanjivala tada hrvatsku javnost ili sada obmanjujete hrvatsku javnost. Ili ste ovdje govorili neistinu, ali to nije tako jer se i svi stručnjaci za pravo mora slažu da je ovo što ste ovdje iznijeli točno i s čime se slažemo i mi i naše kolege ovdje i svi koji su potpisali za ovu raspravu, a da sada zapravo iz tko zna kojih razloga ne želite proglasiti isključivi gospodarski Znači, mi ustrajemo kod svog prijedloga. Mišljenje Vlade RH je na razini birokratskih opravdanja, lišen pravog stručnog sadržaja i državničkog stava i sasvim je jasno o čemu se ovdje radi. Znate li da je s Talijanima dogovoreno da se obustavlja na određeno vrijeme izlov u jabučnoj kotlini? Zašto? Zato što je ugrožen riblji fond. previše izlovljavaju u našem ZERP-u. I što vi radite? Pazite vaše državničke odluke, vi našim ribarima u našim kontinentalnim vodama obustavljate izlov kako bi se obnovio riblji fond? To je državničko ponašanje HDZ-a, to je izdajničko ponašanje, to je veleizdajničko ponašanje. To je izdaja interesa i hrvatskih ribara, to je izdaja suverenih hrvatskih prava i zato vi, kolega Bačiću, želite da ova rasprava bude u ovo vrijeme i zato vi ovo nećete staviti na glasovanje. Hajde kad ste tako hrabri, kad ste uvjereni u svoj stav, stavite ovo na glasovanje u petak, ovaj ili idući ili onaj iza. Kad ste uvjereni tako. Hoćete li staviti? Hoćete staviti na glasovanje? I odbit ćete isključivi gospodarski pojas? E to bih volio vidjeti. To bih volio vidjeti. Ali mislim da toliko hrabrosti nemate s obzirom da je sasvim jasno da u svim aspektima radite kontra hrvatskih interesa, od pregovora sa Srbijom gdje ne sazivate povjerenstvo koje treba pratiti provedbu mjerila iz Poglavlja 23. i 24. čime kršite odluku Vlade. Ministrica vanjskih poslova krši odluku Vlade, važeću odluku Vlade, tako i ovdje, ono što je hrvatsko suvereno pravo, na što nas poziva UN-ova konvencija o pravu mora iz 82.-e, na što nas poziva EU komisija i kaže da će benefiti za svaku zemlju koja proglasi isključivi gospodarski pojas biti ogromni i u novčanom, a posebno ovom ekološkom smislu, znači vi to ne želite čuti. I vadite se na birokratska obrazloženja. Mene isto tako zanima pitanju postaviti SDP, hoćemo li na ovom primjeru imati veliku koaliciju, znači jer dosad ste često, kad je bilo u pitanju, kad je bila u pitanju zaštita nacionalnih interesa, odigrali zajednički i pogazili te interese. promjenom vodstva SDP-a da se i to, da su se i tu određene stvari promijenile i ne vidim zašto bi SDP držao ljestve HDZ-u u ovom slučaju, tako da me zanima kako će se SDP, a od ostalih kolega koji su uvijek bili na liniji zaštite nacionalnih interesa, očekujem naravno i uopće ne sumnjam da će ovo podržati. Uostalom, dali su i potpise da se ova rasprava jer da je bilo do nas, ova se rasprava nikad ne bi dogodila i moram pohvaliti također, znači kolege iz Živog zida, HRAST, Neovisni za Hrvatsku, 4 ili 5 zastupnika SDP-a je dalo potpise, tako da evo, svima koji su dali potpise naravno, zahvaljujem jer rasprave sigurno ne bi bilo da su o tome odlučivali vladajući. Evo, bit će prilike još u ime kluba i u replikama znači obrazložiti određene stvari, mislim da je ovo za početak, sasvim, sasvim dovoljno. Hvala. Imamo više replika na vaše izlaganje. Prvo je poštovanog zastupnika Klisovića. Izvolite. **Klisović, Joško (SDP)** Hvala lijepo potpredsjedniče Sabora. Poštovani zastupniče Grmoja. Da odmah bude jasno, SDP ne drži ljestve HDZ-u niti ikome drugome. A sad da vas podsjetim na nekoliko činjenica. ZERP je proglašen 2003. godine, HS ga je proglasio na poticaj hrvatske Vlade odnosno Račanove Vlade, SDP-ove Vlade, kad je donesena odluka o proširenju jurisdikcije RH na Jadranskom moru. Nakon toga 3 puta je ovaj Sabor donosio odluku da se ograniči primjena ZERP-a. Svaki puta na prijedlog HDZ-ove Vlade. A onda su došli izbori 2015. g. kad je MOST postavio uvjet za koaliciju sa HDZ-om ili sa SDP-om da se jedna ili druga koalicija, dakle Hrvatska raste ili Domoljubna koalicija, a pročitali ste stav Domoljubne koalicije, prihvati ZERP. Izabrali ste koga?

puno povoljniji za proglašenje isključivog gospodarskog pojasa nego odgovor SDP-a. Zato ga nisam čitao, a i poruku sam poslao. Ali s obzirom da je odgovornost HDZ-a za ne proglašenje isključivog gospodarskog pojasa puno veća, ja ne vidim razlog za takav stav kao što je bio koalicije Hrvatska raste, koji je bio puno manje blagonaklon prema proglašenju isključivog gospodarskog pojasa. Mogu vam to pokazati da vi to, da, znači stav HDZ-a je bio puno čvršći oko proglašenja IGP-a. Ali se slažem s vama i to podržavam da je svaki put HDZ-e zapravo opstruirao znači proglašenje isključivog gospodarskog pojasa. Tako je. Čista manipulacija. Nisu nikada imali namjeru

Zahvaljujem. Poštovani zastupniče, dakle naveli ste nekoliko razloga zbog čega bi trebalo proglasiti isključivi gospodarski pojas. Znači, povećanje kvalitete života jer je to prvorazredno političko pitanje, pitanje suvereniteta, gospodarstva i ekologije. Govorili smo isto tako o tome koje su mogućnosti havarija na tom području nad kojim bi sad mi imali suvereno pravo i pristupiti rješavanju takvih havarija. Jer iz snimka, satelitskih snimki Jadranskog mora jasno se vide i naftne mrlje svih onih tankera koji plove po sredini Jadranskog mora kada izlaze. Dakle, potpuno su jasni razlozi zašto treba. Ali je potpuno nejasno zbog čega HDZ-e to ne želi učiniti. A znate što mi je rekao, pa me zanima što vi mislite zašto oni to ne žele proglasiti? A jedan od građana mi je poslao pitanje i rekao: „Ne vidim razlike između jadranske i slavonske ravnice.“ Da li kada poklonite ravnicu Jadrana da li ćete isto tako pokloniti i … **Reiner, Dakle, ja sam danas pratio reakcije premijera kod postavljanja pitanja. Najviše se iznervirao na dvije stvari. Na pitanje jednog našeg kolege oko Agrokora i predaje zemljišta u Slavoniji Rusima i tjeranja načelnika da potpisuju koncesije. I na pitanje kolegice Čikotić znači, oko ovih časnika za vezu i činjenice da mladi ljudi koje Vlada želi angažirati da će im platiti samo pokaz. Znači, očito i sam premijer Plenković shvaća da takva politika predaje Slavonije Rusima, popuštanje Talijanima u Jadranskom moru da će ga u konačnici debelo koštati. Uostalom ne bi oni ovu raspravu stavljali u ova doba da se oni ovoga ne boje i da imaju argumente. jasno je da pogoduju Talijanima. Pogoduju svom prijatelju Tajaniju koji je sudjelovao u njihovoj kampanji, koji je izjavio da su Istra i Dalmacija talijanske. I to je jasno. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Sljedeća replika je poštovanog zastupnika Zekanovića. Izvolite. Poštovani kolega Grmoja po pitanju ovoga zakona imate moju puno podršku i hvala vam što ste ga stavili u proceduru. Sve što ste rekli je na mjestu. A moja podrška ovom zakonu proizlazi upravo i zbog toga što ste se vi ovdje ponašali kao suverenist i ovaj zakon ide u tom smjeru. A što se HDZ-e odnosno konkretno Andrej Plenković koji ga trenutno vodi i Vladu Republike Hrvatske ponaša krajnje nesuverenistički. Ali evo, lijepo ste spomenuli i naglasili. Niti jedan zastupnik iz stranke HDZ-e nije vam omogućio potpisom da ovaj zakon dođe u proceduru, kao što niti jedan nije meni omogućio da dođe u proceduru Zakon za zaštitu života. Jer oni su kršćanski demokrati samo onda kada trebaju od kršćana dobiti glasove, a kada se treba izboriti za ono što Crkva navješta e, onda nisu kršćanski demokrati, a suverenisti lijepo ste naglasili nemaju niti S od suverenizma.

do vladajućih, niti bi mi kao zastupnici Mosta iako smo uputili ovaj prijedlog sa 12 potpisa mogli uopće ovu temu staviti na dnevni red. Tako da se još jednom zahvaljujem vama i svakom zastupniku koji je dao potpis da se ova rasprava dogodi A što se tiče HDZ-a sasvim je jasno da oni hrvatske interese ne štite i da ovdje u ovom slučaju nemaju nikakvih argumenata jer su i financijski, i financijski znači Hrvatska ima koristi od proglašenja isključivog gospodarskog pojasa i ekološki i u svakom drugom smislu od Zadra, pa

Hvala vam predsjedavajući. Nas čeka tamo na pučini 24 morske površine, podmorske površine, ogromni volumeni u tom stupcu i zraka, i vode, i dakle dna morskoga da da uzmemo taj teritorij, nama pripada po međunarodnom pravu. Ima ga i Brazil, ima ga i Norveška i svatko tko i malo misli o sebi i svom narodu, i razvoju, o kontroli, o sigurnosti proglasio je takav slični gospodarski pojas. I nema opravdanja zašto to do danas nije napravljeno. I ogromni gubici su i financijski i društveni i svakakvi drugi zato što danas to nije napravljeno. Prema studiji koju ste citirali do 279 milijuna eura, dakle to je preko 2 milijarde kuna, a recimo da je 2 milijarde kuna. Znači, mi smo svake godine izgubili jedan Pelješki most zašto? Zbog sluganske politike svih dosadašnjih vlada … Govornik to gubici zbog upravo takve politike u kojoj se premijer poziva na to što je bilo 90-tih mi gubimo jedan Pelješki most godišnje i to je politika koju podupiru kolega Borić i ostale kolege ovdje HDZ-ovci u Saboru, njihovi kandidati za Europski parlament i sada traže glasove dragi građani da ih vi pošaljete i kažu šalju nam poruku „mi ćemo se boriti za nacionalne interese“, vi koji ne želite proglasiti isključivi gospodarski pojas zbog čega gubimo jedan Pelješki most, vi ćete se boriti za hrvatske nacionalne interese, to je jedna sluganska politika, znači, kojoj je potrebno već na ovim euro izborima reći dosta, izaći na izbore i kazniti one koji se na ovakav način odnose prema našem najvrjednijem resursu. Poštovani zastupnik Dobrović, izvolite. **Dobrović, Slaven (MOST)** Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče. Uvaženi kolega Grmoja, da iznijeli ste dosta tih razloga, međutim, ja bih još skrenuo pažnju na neke stvari, pa vas molim mišljenje. Dakle, imamo li mi, na stranu sve političke različitosti i tabore, međutim, imamo li mi ovdje kao zastupnici HS odgovornost prema generacijama koje dolaze, odgovornost prema Jadranu koji po svim pokazateljima doživljava degradaciju, dakle, nije samo pitanje ribljeg fonda, nije samo pitanje zagađenja i transporta, anoksije pri dnu na sjeveru, dakle, zagađenja i otpadom i plastikom, puno je toga koje dolazi na dnevni red i sad je zbilja prilika da se preuzme puna odgovornost i sa susjedima u dogovoru riješi taj problem …/Upadica: Poštovani zastupnik…/… …/Govornik Dakle, jasno je da je ovo pitanje odgovornosti, ali vladajući te odgovornosti nemaju, znači, oni nemaju nikakve odgovornosti prema hrvatskim resursima, prema hrvatskom moru, prema hrvatskim ribarima, prema našem podmorju, znači, oni te odgovornosti nemaju, oni to ne osjećaju, dobro je rekao kolega Bulj, to su ljudi iz inkubatora Budimira Lončara, koji znači, upravljaju RH koji su postavljeni na sve pozicije i naš premijer je jedan od takvih. Sjećam se pregovora s HDZ-om, istaknuti član HDZ-a je bio veliki zagovornik proglašenja isključivog gospodarskog pojasa dok je premijer Plenković bio žestoko, žestoko protiv, znači on više osjeća Brisel,

li predstavnica Vlade dodatno obrazložiti mišljenje? Da, poštovana državna tajnica u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova Andreja Metelko Zgombić, izvolite.

imali smo prigodu sada čuti prijedlog Kluba zastupnika MOST-a kojim se predlaže donošenje nove odluke HS o proširenju jurisdikcije. Vlada RH je pažljivo pogledala navedeni prijedlog i slijedom argumenata koji su bili u tom prijedlogu navedeni izradila je mišljenje Vlade RH koje vam je svima ovdje također distribuirano. Mišljenje Vlade RH, ja bih zaista rekla, je pravno utemeljeno, stručno formulirano i moram priznati da tijekom ovih burnih najava i predstavljanja prijedloga nismo čuli niti jedan, niti jednu rečenicu, niti jedan element koji ne bi bio točan u mišljenju Vlade RH kojom odbija odnosno ne prihvaća prijedlog Kluba zastupnika MOST-a, nismo čuli ništa što u mišljenju Vlade ne bi bilo točno. Jednako tako, nismo u stvari čuli na temelju čega, ali stvarno na temelju čega se tvrdi da RH ne proglašenjem isključivog gospodarskog pojasa gubi silne milijune EUR-a, netočno, netočno, neistinito i moram priznati da u mišljenju i prijedlogu zastupnika MOST-a nije dana konkretna podloga na čemu to temelje. Vidim, dovikujete mi iz izvješća Europske komisije iz 2010.g. To izvješće Europske komisije iz 2010.g. rađeno je u doba kada je RH bila izvan EU i podaci koji su tamo stavljeni su kalkulacije na način da se da se navodi da RH ima pravo izlova u teritorijalnom moru i u unutrašnjim morskim vodama RH, a da morskim vodama RH, a da u slučaju proglašenja isključivog gospodarskog pojasa imala bi pravo izlova u ZERP-u odnosno isključivom gospodarskom pojasu, pojasu, a RH to već sada ima. Dakle, ne postoji propis, ne postoji ništa što nas u ovom trenutku ne priječi da u potpunosti, ponavljam, u potpunosti, uživamo i iskoristimo sve blagodati, pa i isključivog gospodarskog pojasa.

i u potpunosti odbacujem navode da ova Vlada nije odgovorna i da smo zbog navodne ne proglašenja isključivog gospodarskog pojasa izgubili vrijednost jednog Pelješkog mosta, ne neodgovorna je kada se iz saborskih klupa hrvatskoj javnosti pokušava tako nešto servirati. Vlada je nakon provedene analize, pa i prijedloga a znate da je na temelju zaključka Vlade u kojem je tada svojedobno sudjelovao i MOST kao nije koalicijski partner nego kao partner u suradnji sa HDZ-om ako se ja mogu dobro sjetiti, Vlada je tada zadužila Ministarstvo vanjskih poslova da u suradnji sa svim drugim resorima izradi jedno cjelovito izvješće. I to je napravljeno. Ministarstvo je u suradnji sa drugim resorima izradilo detaljno, stručno izvješće na preko 30 stranica u kojem je pažljivo izanaliziralo i izvješće Europske komisije iz 2010. godine, ja mogu reći da je Ministarstvo vanjskih poslova i tada sudjelovalo u radu sa Europskom komisijom i davalo određene podatke još 2010. vezano za određene parametre i područja nad kojim Hrvatska uživa uživa suverenitet odnosno suvereno pravo jurisdikciju. Ako smijem reći u vašem prijedlogu govorite da bi proglašenjem isključivog gospodarskog pojasa Hrvatska proširila suverenitet. Netočno. Pišete suverenitet. A ono što Hrvatska već sada ima uživa suverena prava jurisdikciji u tom području mora. I to područje kako ste lijepo razlagali i sicirali čini stup vode, to je točno, to je zaštićeni ekološko ribolovni pojas čini stup vode, al on se naslanja na epikontinentski pojas, dakle morsko dno i podzemlje RH koja Hrvatska ima ipso facto po međunarodnom pravu samom činjenicom što je obalna država i po tom ima pravo u skladu s međunarodnim pravom ostvarivati svoje suvereno pravo jurisdikciju. Dakle, epikontinentski pojas na morskom dnu, stup vode u ZERP-u čini zajedno paket koji međunarodno pravo Konvencija UN-a o pravu mora naziva i zove isključivi gospodarski pojas. Kada je Hrvatska proglašavala sadržaj isključivog gospodarskog pojasa pažljivo, pažljivo smo izabrali sve bitne sadržaje isključivog gospodarskog pojasa. Ja bih rekla da je i tada ministarstvo, Vlada, a u krajnjoj liniji Hrvatski sabor kad ga je proglašavao učinio najbolje što je tada bilo moguće. Jedina razlika u sadržaju apsolutno jedina razlika u sadržaju između našeg ZERP-a onakvog kakvog sada imamo i isključivog gospodarskog pojasa po Konvenciji UN-a je to što RH u našem ZERP-u nema pravo izgradnje umjetnih otoka i činiti iskorištavati snagu mora, vjetra u tom području. Ako znamo da je RH država koja ima 1.244 1.244 otoka i otočića pa plus hridi i grebena, ako znamo da RH na temelju epikontinentskog pojasa dakle morskog dna koje je Hrvatsko i koje je Hrvatska, čije fino razgraničenje Hrvatska je dogovorila s Italijom slijedom onog sporazuma iz 1968. godine koje je imala nekadašnja Jugoslavija i Italija, tada znamo da i u području epikontinentskog pojasa imamo pravo graditi umjetne instalacije, istraživati morsko dno i podzemlje, iskorištavati ga plin, ugljikovodike itd. Dakle, to već imamo i to možemo činiti, u velikoj mjeri Hrvatska to čini. Druga mala razlika je snaga vjetra, iskorištavanje plime i oseke. Upravo to izvješće iz 2010. godine na koji se predlagatelj voli pozivati vrlo detaljno kaže da je razlika u Sredozemlju između plime i oseke toliko mala da nije iskoristivost snage snage te promjene u Sredozemlju. Ono što kaže ni snaga struja nisu velike, naravno jer konvencija predviđa tu mogućnost za područja oceana gdje stvarno morske struje su veće i onda obalnim državama koje proglase bilo zaštićeni ekološki pojas, bilo ribolovni pojas, bilo isključivi gospodarski pojas, razni su nazivi s raznim sadržajem, dakle država ima pravo onda iskorištavati ove dijelove. Ono što, dakle to isto izvješće u stvari de facto kaže da Hrvatska ništa nije izgubila zato što nije iz, proglasila ta dva mala segmenta. Kad je riječ o samom pravu koje RH sada ostvaruje, ja bih molila da stvarno za potrebe pa informiranja i hrvatske javnosti pogledajte molim vas to izvješće koje je Vlada RH prihvatila i koje je dostavila na znanje kao informaciju ovom visokom domu. U tom izvješću je vrlo pažljivo, preciznošću koju ni jedan međunarodni pravnik, stručnjak za ekologiju, za osporiti, ne može osporiti. Dakle, 30 stranica postoji na web-u koje su besprijekorne naravno u mjeri u kojoj je, koja je besprijekornost kao savršenstvo ovaj moguće ostvariti. Tamo je Vlada, u tom izvješću je točno navedeno u čemu je razlika u sadržaju, ovo što sam maloprije govorila između isključivog gospodarskog pojasa i ZERP-a kojeg Hrvatska ima. U tom izvješću je točno navedeno koja su prava iz ZERP-a primjenjuju odnosno što se dogodilo sa ZERP-om kad je Hrvatska ušla u EU. I onda se u tom izvješću točno navodi na koji način RH sada kao članica EU najbolje može štititi svoje interese na Jadranu. ono što je također dakle u tom izvješću navedeno ribolovno more dakle, ZERP kao područje mora je trenutkom ulaska Republike Hrvatske u Europsku uniju postao europsko ribolovno more. Tako da svi argumenti koje nalazimo u ovom prijedlogu ja bih rekla kao da su zastali u nekim prošlim vremenima. Vi predlažete da Hrvatska proglasi isključivi gospodarski pojas, pa da onda zabrani Talijanima ribarit, pa da im naplaćuje ribarenje, pa da onda konačno možemo početi kontrolirati, netočno. Lijepo smo u izvješću napisali trenutkom kada je Hrvatska ušla u to je more postalo europsko. Imate izjave najviših dužnosnika Europske komisije, vidite ponašanje Europske komisije koji potvrđuje da. I ono što možda ovdje nije do kraja osviješteno jest to da smo mi na neki način uspjeli onim našim nastojanjima, jer iako ovaj visoki dom nije formalno izmijenio odluku o neprimjeni pravnog režima ZERP-a u odnosu na države članice Europske unije de facto to se dogodilo. Europska komisija smatra ZERP kao područje u kojem je Hrvatska proširila jurisdikciju. Vezano za zaštitu okoliša, Republika Hrvatska je pozvana i čini izvješća Europskoj komisiji o tome kako štiti vode ZERP-a. Dakle, nadležna tijela Republike Hrvatske, ne Italije, ne Slovenije naravno, nego Republike Hrvatske uzimaju predloške na području ZERP-a i šalju ih Europskoj komisiji. I ona zna da Republika Hrvatska je ta koja provodi direktivu o morskoj strategiji u području ZERP-a. Zaštita okoliša to zna zato što zaštita okoliša je ta koja formalno to provodi. Kada je riječ o kontroli, da bilo bi bolje kada bi bili puno ekipiraniji, kada bi bili puno kadrovski jači ali to ovisi o nama. Dakle, mi imamo obalnu stražu, imamo nadležnosti raznih resora. Ono što su Francuzi izračunali da je za stvarno pravu kontrolu jednog kvadratnog kilometra isključivog gospodarskog pojasa potrebno 64,4 eura. Što bi značilo da bi Hrvatska za punu pravu kontrolu trebala dodatno uložiti dakle sve skupa milijun i pol eura godišnje i to Hrvatska pomalo čini. Ono što ste rekli da se ne kontrolira. Dobila sam danas izvješće. Zamolila kolege iz Ministarstva poljoprivrede da nam pokažu na koji način sada kontroliraju ZERP. Nabavili smo bespilotne letjelice koje gledaju i koje nadziru i koje mogu biti prisutnije na terenu, jer objektivno nije nije gospodarski, nije financijski isplativo da za svaku brodicu koja se pojavi u našem ZERP-u isplovljavaju hrvatski brodovi u okviru obalne straže. Ali postoji način kontrole. Postoji ona plava kutija. Postoji satelitsko praćenje. Neću još dužiti, ali možda vezano za kontrolu i kada je riječ o kontroli i tu smo uspjeli ja bih rekla, jer svi hrvatski inspektori ribarski dobili su licencu Europske unije i oni su ti. moraju, koji vrše nadzor nad svim ribarskim aktivnostima u našem ZERP-u. Surađuju, ako ću imati prigode možda vezano za kasnije,

stvarno sada interesantno jel' vi stvarno vjerujete u to što govorite ili vi to samo govorite jer je to trenutni stav vaše Vlade? Jer ja sam od vaših kolega po tom pitanju čuo nebrojeno puta da je ZERP nešto što je nužno, nešto što je dobro, nešto što je isplativo za Hrvatsku. A sada jedna stvar koju vi ne razumijete očito. Svaka država je država upravo zbog toga što ima narod i teritorij. I sada to razlika između vas i mene ili nas ovdje koji zastupamo ovaj zakon, a to je što mi smatramo da je suverenost države jamac za prosperitet, a ne sluganska politika i pogled prema Bruxellesu ili bilo kojem drugom centru moći koje vi imate. Ali ponovit ću pitanje. Vjerujete li vi stvarno ovo što ste izgovorili da bi Hrvatskoj naštetilo da ima 24 tisuće kilometara više teritorija ili bi joj to naštetilo kako vi tvrdite? **Brkić, Milijan (HDZ)** Zahvaljujem poštovanom kolegi Zekanoviću. Odgovor poštovana državna tajnica. Izvolite. Uvaženi gospodine zastupniče, hvala vam na ovom komentaru. Ja bih rekla, on pokazuje koliko u mnogim segmentima vaši prijedlozi jednostavno nisu pravno utemeljeni. Kakav teritorij, državno područje? Teritorij to je državno područje kopneno Republike Hrvatske unutrašnjih morskih voda i teritorijalnog mora. ZERP nikada neće biti teritorij Republike Hrvatske. To je samo područje mora koje se naslanja na vanjsku granicu teritorijalnog mora i nad kojim Republika Hrvatska država kao obalna država uživa suverena pravnu jurisdikciju. I Vlada koja to razumije i zna, zna i najbolji način kako ostvarivati i promovirati ta prava. Evo, hvala lijepa. I možda, 24 tisuće kilometara Hrvatska već ima. Zahvaljujem na odgovoru. Sljedeća replika poštovani kolega Nikola Grmoja. Izvolite. Dakle, ja bih čestitao državnoj tajnici ako kojim čudom uspije kandidatura, znači, ministrice Pejčinović-Burić za glavnu tajnicu Vijeća Europe, nju su danas poslali da ovako strastveno brani protuhrvatske interese, ja sam uvjeren da će je nagraditi tom pozicijom koju ona toliko želi. A što se tiče svega ovoga što je rečeno ovdje, ništa od toga što ste vi rekli ne stoji jer da je tome tako, onda hajde idemo proglasiti GP, ako nema razlike između ZERP-a i IGP-a, nitko se neće ljutiti, zašto ne proglasite IGP, pa vas mi iz oporbe koji toliko ništa ne znamo, nećemo prozivati, evo proglasite IGP kad nema razlike. Ali vi dobro znate da ima razlike i da nitko to zapravo ne kontrolira i da Talijani previše izlovljavaju, to vi dobro znate i da smo zato zabranili i dogovorili s Talijanima u Jabučnoj kotlini, znači, …/Upadica: Zahvaljujem/…zabranu izlova, da se obnovi riblji fond. **Brkić, Milijan (HDZ)** Zahvaljujem kolega Grmoja. Odgovor poštovana državna tajnice izvolite. RH ima sad mogućnost i potpuno pravo kontrolirati područje ZERP-a, stvar je naravno u našim fizičkim mogućnostima koji svakim danom postaju sve veći, a jedan od oblika nadzora je i suradnja s nadležnim tijelima druge države. Naime, države članice EU i njihovi inspektori više ne kažnjavaju izravno ribare drugih država članica, ih zaustavljaju ili ako na monitoru vide da su u prekršaju, pišu prijavu i prijavljuju ih nadležnim tijelima države zastave broda. I to je ono što RH redovito čini i ovdje je naša snaga ja bih rekla da naši inspektori surađuju s talijanskima, da se razmjenjuju podaci …/Upadica: ta prepiska ide i prema Briselu koji isto brine da se …/Upadica: Zbog čega? rekli ste da se ne pozivamo niti na bilo koje relevantno istraživanje, bilo koje relevantne podatke kad iznosimo tvrdnje koje iznosimo. Al vama je dobro poznato izvješće koje je naručila Europska komisija o troškovima i koristima koje proizlaze iz uspostave pomorskih zona u Mediteranu i sami ga navodite u vašem izvješću o provedenim konzultacijama. Iz tog izvješća vrlo jasno proizlaze koristi, ne štete, nego koristi za RH. Na str.

Slijedeća replika poštovani kolega Slaven Dobrović, izvolite.

Zahvaljujem. Slijedeća replika poštovana kolegica Ines Strenja, izvolite. **Strenja, Ines (MOST)** Zahvaljujem. Ja ću malo drugačije obzirom da nemam odgovora. Mene zanima da li je istina da ste zvali veleposlanike na komemoraciju u Jasenovcu da dođu sa g. Plenkovićem, a ne na drugu komemoraciju koju su tamo organizirali udruge Saveza Saveza antifašističkih boraca i preživjeli iz Jasenovačkog logora. Da li je to bilo po naputku vaše neposredne šefice ili premijera? Jer na osnovu tog odgovora da li ste osobno zvali veleposlanike SAD-a, Velike Britanije, Francuske, Austrije, znači, direktno ih uvlačili u naše unutar političke trenutne prijepore i probleme, što je neprimjereno u diplomaciji. U tom smislu mogu onda shvatiti i ovo vaše prozivanje da za one koji su tražili proglašenje isključivog gospodarskog pojasa da su to neodgovorni ljudi jer to znači da onda i sve te zemlje koje su proglasile

Hvala lijepo potpredsjedniče HS. Poštovana državna tajnice kazali ste da je ovo mišljenje Vlade pravno utemeljeno i stručno i ono takvo i je, ja to mogu i potvrditi. No, ono se bitno razlikuje od onog što nam je g. Grmoja čitao oko političkog stava domoljubne koalicije. Da li to znači da je došlo do zaokreta u politici HDZ-a oko ovog pitanja ili se radi o nečem drugom? Jer zaokreta oko ovog pitanja o poziciji SDP-a nije došlo i to je očigledno bio razlog zašto SDP nije, možda i nije to, možda je neki drugi bio odabran za koalicijskog partnera, a naša pozicija je poprilično ista onda i tada i onda i danas je pravno utemeljena i stručna uz naravno političku dimenziju zaštite nacionalnih interesa. Hvala. Zahvaljujem. Slijedeća replika poštovani kolega Josip Borić, izvolite. **Borić, Josip (HDZ)** Hvala lijepo. Uvažena državna tajnice, vi ste to dobro trudili se objasniti, međutim, oni vas ne žele razumjeti. A ne žele zato jer jednostavno su u stanju povezati isključivi gospodarski pojas sa komemoracijom u Jasenovcu. Oni uopće ne vide razliku. I njima možete govoriti cijeli dan ovdje. Oni to ne razumiju. Zašto? Jer ne žele. Ne žele razumjeti, a čuli ste i u uvodnom govoru kolegu Grmoju da su to izvadili radi izbora i da žele politički poen. On je bio vrlo iskren u tome. Nemamo što mi tu puno pričati. Čuli ste i suvereniste. Oni misle da Sabor odlukom može povećati teritorij RH za trećinu. Sa 56 tisuća, još 24 tisuće više. Pa oni uopće ne razlikuju pravo na teritorij i upravljanje teritorijem i sam teritorij države. I sad ćete im objasniti cijelo veće im možemo objašnjavati, oni to ne razumiju. Zato ustrajmo u argumentaciji i govorimo .../Upadica: Zahvaljujem./... što je istina i što narod treba čuti. Hvala vam predsjedavajući. Poštovana državna tajnice. Vaš govor ovdje podsjeća me na govor guvernera Vujčića kad nam je došao objašnjavati kad je ono prodano zlato da je bolje ne imati zlato nego imati to zlato. U redu, ne mora biti prema ovoj studiji, a to je jedina studija koju imamo, ne mora biti 279 milijuna eura godišnje ili 2 milijarde kuna, neka bude pola Pelješkog mosta, neko bude petina Pelješkog mosta. Evo ja vas pitam, koji ovdje nastupate kao s argumentima, dajte nam brojke. Ovaj Sabor traži od stručnog tijela koji je imenovao, a to su Vlada i sve ostalo što Vlada radi, da možemo donijeti političku odluku. Dajte nam brojke. **Brkić, U ime predlagatelja, poštovani kolega Nikola Grmoja, izvolite. **Grmoja, Nikola (MOST)** Dakle, ono što smo mogli čuti sada ovdje od kolege Borića su uvrede prema onima koji žele da Hrvatska proširi svoja suverena prava i on praktički, kao što je to slučaj bio sa Ivom Sanaderom kojeg se odrekao u čijoj Vladi je bio, sad se odrekao i Domoljubne koalicije. jer, ponovno ću ponoviti i pročitati stav Domoljubne koalicije o proglašenju isključivo gospodarskog pojasa. Naš stav je jasan i nedvosmislen da je proglašenje isključivo gospodarskog pojasa od interesa za RH te te se za njega i zalažemo. Smatramo da je to naša dužnost i obveza. Gospodarski pojas je institut koji ima međunarodnu pravnu zaštitu, za razliku od ekološko ribolovnog pojasa, koji se ne spominje u konvenciji UN-a o pravu mora. Razlika između ZERP-a, isključivog gospodarskog pojasa je u tome što ZERP obuhvaća samo stupac morske vode iznad dna, dok isključivi gospodarski pojas obuhvaća morsko dno i podzemlje, kao i stupac zraka iznad područja koje gospodarski pojas obuhvaća. Ja čestitam kolegi Klisoviću na iskrenosti. Njihov stav je tada bio da ne treba proglasiti isključivi gospodarski pojas, da Hrvatska i sada konzumira po njima sva prava, a vaš stav je, kolega Boriću bio drugačiji. Tko je tu politikant? Stav MOST-a je od početka oko proglašenja isključivo gospodarskog pojasa isti. Mi nismo mogli prije staviti ovu točku na raspravu iako smo željeli da ona dođe u više sam navrata tražio, a istina je da se je sada, da su sada valjda određeni zastupnici, možda i zbog izbora, tu ne mislim na ove kolege, možda ove kolege iz SDP-a koji su dali koji su dali potpise, ovaj uspjeli smo ovo ovdje staviti na raspravu. Ali moj stav, kolega Boriću je nepromijenjen po ovom pitanju, a vaš stav je promijenjen. Vi ste za vrijeme Domoljubne koalicije, pa nisam vas čuo da se bunite da ste napali Karamarka i rekli ja sam protiv proglašenja isključivog gospodarskog pojasa, nije vas se tada bilo čuti, g. Borić. Pa da ste tada hrabro istupili protiv vodstva Domoljubne koalicije, ja bih vam čestitao i rekao vi ste kolega Borić dosljedni, vi ste i tada bili protiv proglašenja isključivog gospodarskog pojasa i danas ste protiv. Ali vi ste onakvog stava kakvog je stava vaš predsjednik. Kad je Ivo Sanader bio predsjednik HDZ-a, kakav je on stav imao, takav je bio stav kolege Branka Bačića i vaš stav. Za vrijeme Karamarka nije doduše kolega Bačić bio u milosti, ali ga nije previše napadao, čekao je malo da se promijene okolnosti, da dođe druga struja, ali nije napadao Karamarka. Ni vi niste, a bili ste ovdje i saborski zastupnik u vrijeme, ja mislim Domoljubne koalicije. Dakle, poruka je hrvatskim građanima, politikanti su s ove strane, oni koji mijenjaju svoje stavove ovisno o okolnostima su s ove strane, a saborski zastupnici MOST-a i kolege koji su potpisali znači da se o ovome raspravi imaju isti stav cijelo cijelo ovo vrijeme. I mislim da je to svima jasno, a niti jedan argument od državne tajnice zašto ne bismo trebali proglasiti isključivi gospodarski pojas nismo čuli, osim što smo čuli laži i obmane da sva svoja prava konzumiramo i sada i ponovno vam ponavljam jedan upit, ako je tome tako, zašto ne proglasimo isključivi isključivi gospodarski pojas? Zbog čega? Odgovor je dao premijer Plenković na moje pitanje, ne želimo se zamjeriti Talijanima. A ako mi već sada, to je jedan logički slijed za vas, mislim da vam neće biti preteško pratiti, ako mi već sada koristimo sva svoja suverena prava, zašto bismo se zamjerili Talijanima ako proglasimo isključivi gospodarski pojas? Ne treba za to puno pameti da shvatimo da mi ne konzumiramo sva svoja suverena prava u ovom trenutku, da proglašenje isključivog gospodarskog pojasa bi nam vjerojatno neki to i zamjerili, ali gospodo, mi na to imamo pravo. Ako su to učinile sve države članice i EU, a i ostale zemlje, ako je to učinila Velika Britanija, ako je to učinila Francuska, zašto je palo na pamet odjednom Velikoj Britaniji i Francuskoj da proglase isključivi gospodarski pojas, pa vrlo vjerojatno jer na taj način mogu puno bolje ostvariti svoja suverena prava.

Nekoć nije postojalo unutrašnje more uopće, pa je netko proglasio, pa se onda kolega Borić može kad bi skočio sa svoga Raba u more kupao, ne znam, možda u Italiji, ja mislim da je to i onda bila RH, pa pa onda smo u jednom trenutku u zakonsku regulativu unijeli da je 12 nautičkih milja od najudaljenije točke na obali ili otoka ili hridi, da je i to hrvatski teritorij, pa i to više nije ničije, nego je naše. Isto odlukom ovog Doma koji je tu odluku u međunarodno pravo unio u svoje zakone. I sada imamo opet mogućnost da ovaj Dom, da ovi zastupnici kažu, e i ovo je hrvatsko, je i hrvatski je teritorij, sviđalo se to vama ili ne, ali vi ste ionako Europljanka sve više i više, jeste li nekoć bili nešto drugo, to ne znam. **Brkić, Milijan (HDZ)** Zahvaljujem kolega Zekanoviću. Odgovor kolega Grmoja, izvolite. Dakle, mislim da je to bilo još jasno jutros na odboru, a jasno je i ovdje u ovoj raspravi da vladajući nemaju nikakvih argumenata, poslali su nadobudnu državnu tajnicu koja se nada boljoj funkciji ministrice u slučaju da ministrica, znači, sadašnja ode na ovu poziciju na koju se nada da će otić, ja se nadam da neće otić, evo kolega Klisović je podržava, ja je ne podržavam zbog protupravnog trošenja novca u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova i svega onoga što se tamo događa, ali evo, jasno je da ovdje argumenata u ovoj raspravi nema, da je ova rasprava morala biti u ove kasne sate, da na HRT 4 nema prijenosa ove rasprave jer je cilj da ono što će se ovdje izreći dođe do što manjeg broja ljudi, al

Dakle, i onda kad smo pregovarali i pisano vam iskomunicirali našu poziciju i danas ona je ista, ona kaže da je SDP-u isključiv gospodarski pojas prihvatljiv odnosno zaštićen ekološko ribolovni pojas ZERP i njegova provedba također i to u skladu sa međunarodnim obvezama RH. Dakle, nismo vas lagali ni tada, niti sada, al očigledno netko vas je lagao, netko vas je lagao jer mu je bilo više stalo do vlasti nego do bilo čega drugog, uključujući do hrvatskih interesa. Pa tko vas je to lagao tada, tko vas to laže danas? i Briselce da odluku o proglašenju odnosno proširenju jurisdikcije RH na moru stave na glasovanje, pa ćemo imati priliku vidjeti tko je lagao, tko je bio za isključivi gospodarski pojas, a tko je za njega i tko je dosljedan i tko je uvijek na istoj liniji, to je ono što ja očekujem molim ovdje i potpredsjednika HS da se svojim autoritetom založi da se ta točka dođe na raspravu, ne na raspravu, nego da dođe na glasovanje nakon što je ovdje raspravimo u ovim tjednima prije europskih izbora. Mi želimo da vidimo što Plenkovićev HDZ misli o proširenju jurisdikcije RH na moru, to očekuju od vas i hrvatski građani, dosta je obmana, dosta je laži, dosta je gaženja hrvatskih nacionalnih interesa. Kad se steknu uvjeti sigurno će doći ova točka na glasovanje, to ste bez brige, samo prvo moramo završit rasprave. Slijedeća replika poštovani kolega Slaven Dobrović, izvolite. Hvala lijepo. Uvaženi kolega Grmoja, dakle, čuli smo od državne tajnice da nema potrebe da je sve riješeno, ne bi se ništa promijenilo. Međutim, ipak bi se nešto promijenilo jer sredinom Jadrana nestao bi režim otvorenoga slobodnoga mora i za transport, a naravno tada bi moralo doći do neke reguliranosti, nekog razgovora, nekih pravila, pa bi 7 puta veća flota ribarska talijanska, dakle, govorimo o ribaricama preko 18 m dužine sposobna ploviti, dakle, i po teškom moru i loviti, ne samo ploviti ipak morala biti na neki način obuzdana. Ja moram reći da u kontaktu sa talijanskim znanstvenicima da tu nema nikakvih problema, dakle, ljudi svjesni odgovornosti i stanja u Jadranu su spremni na suradnju i dogovor oko ovih stvari,

ne smije valjda ili neće proglasiti isključivi gospodarski pojas, dok s druge strane imamo državnu tajnicu koja nas uvjerava da je stanje idealno i ribljeg fonda i nadziranja, jasno je da tome nije tako, to znaju dobro hrvatski ribari, al evo, želi nas državna tajnica uvjeriti da je to suprotno. Uostalom, cijeli današnji dan je protekao u takvom tonu gdje nas prvo premijer uvjerava da je u našoj zemlji sve super, da se smanjuje broj nezaposlenih, da raste BDP, da se smanjuje javni dug. Isto tako nas žele uvjeriti, evo da je sve idealno u našem dijelu Jadrana, a svi dobro znamo da tome nije tako. Zahvaljujem kolegi Grmoji na odgovoru. Otvaram raspravu, prelazimo na raspravu u ime, kolega Podolnjak, ispričavam se. **Podolnjak, Robert (MOST)** Kolega Grmoja, rekla je državna tajnica, cijelo vrijeme iznosi tezu da mi zapravo politikantski želimo iznijeti neke kvazi argumente u prilog isključivog gospodarskog pojasa, ali dozvolite i da kažem i za hrvatsku javnost najistaknutiji hrvatski znanstvenici za pravo mora zalažu se već dugi niz godina za proglašenje isključivog gospodarskog pojasa, akademik Davorin Rudolf, doktor Davor Vidas direktor odjela za pomorsko i pravo mora u Norveškom institutu Fridtjof Nansen koji je još 2008. uputio otvoreno pismo hrvatskim političarima tražeći proglašenje isključivog gospodarskog pojasa. imamo najveće autoritete za pravo mora koji zahtijevaju od hrvatskih političara već dugi niz godina da proglasimo mi ovdje u Hrvatskom saboru isključivi gospodarski pojas,

ne vrijede, znači argumenti ovdje nisu presudni, ovdje je presudno to da netko lovi međunarodnu karijeru, to je prvo ministrica vanjskih poslova, da tu međunarodnu karijeru lovi naš predsjednik Vlade i zašto se kačiti s nekim znači ako vas to kasnije može koštati. A to što će biti sa hrvatskim dijelom Jadrana, koliku štetu će Hrvatska od toga pretrpjeti to niti premijera Plenkovića, niti ministricu Pejčinović Burić ne zanima. Pa to je osoba koja je radila znači za Vladu Republike Srbije, koja je savjetovala Vladu Ivice Dačića, njoj je isto radila za Hrvatsku vladu, radila za srbijansku ona nema nikakvog patriotskog osjećaja, kakvog imamo profesore vi i ja. Tog patriotskog osjećaja kod ministrice vanjskih poslova i kod premijera Plenkovića nema i zato kod njih argumenti …/Upadica:

Poštovani potpredsjedniče, poštovana državna tajnica, visoki dome, povjesničari, sociolozi i politolozi davno su postigli suglasje oko toga da ništa ne svjedoči o snazi jednoga naroda kao vladavina morem i morskom obalom. Iako je kriza i nevolja bilo i ranije pravu katastrofu je Hrvatska pomorska orijentacija doživjela ulaskom u Jugoslavensku državu. Na svakom nas je području Jugoslavija desetkovala, na tome ne i ponajmanje. Sedam desetljeća mi nismo dostatno razvijali flotu, sedam desetljeća nismo gradili ceste koje su Hrvatsku unutrašnjost spajale s more, sedam desetljeća Hrvate se dijelilo po regionalnom ključu, pa su svi narodi i sve zemlje na svijetu imale svoj jug, jedino se južna dalmatinska Hrvatska nije smjela nazivati južnom Hrvatskom. I kada smo se ponadali da je uspostavom hrvatske države i potiskivanjem ratnih brodova Jugoslavenske ratne mornarice jednog od simbola jugoslavenske okupacije hrvatskih zemalja tome napokon došao kraj suočili smo se s bolnom činjenicom da ni danas ne vladamo onim što nam pripada i na temelju povijesti i na temelju demografskih i gospodarskih razloga i na temelju međunarodnoga prava mora. Oslanjajući se na to pravo koje je u znatnoj mjeri kodificirano kao što svi znamo Konvencijom UN-a o pravu mora iz 1972. godine u travnju 1990., dakle u vrijeme održavanja prvih demokratskih izbora u Hrvatskoj, točno stotinu obalnih država već je proglasilo isključivi gospodarski pojas. Mi to nismo mogli učiniti već tada 1990. naravno ali smo mogli učiniti onda kad to ipak nismo učinili, nakon stjecanja i obrane neovisnosti odnosno odnosno nakon međunarodnoga priznanja. Da smo o tome razmišljali govore neke odredbe našeg prvog Pomorskog zakonika onog iz 1994., napose 4 glava glava njegova 2 dijela, članci od 33. do 42., makar je i ona govorila o gospodarskom pojasu ne isključivo, isključivom gospodarskom pojasu. Bila je tada okupirana četvrtina Hrvatskog državnog područja i nismo baš bili miljenici tzv. međunarodne zajednice, ali smo pokazali bar načelnu spremnost spremnost da zaštitimo vlastite interese ne dirajući u međunarodno pravno načelo slobode mora. u ni jednom trenutku se nije smjelo oklijevati s poduzimanjem toga čina jer je posrijedi razmjerno mlad institut međunarodnog prava mora nastavo zapravo nakon Drugog svjetskog rata te se još uvijek nalazi u fazi previranja odnosno odnosno u procesu oblikovanja koji mnoge obalne države nastoje iskoristiti u vlastitu korist prejudicirajući opće prihvatljiva rješenja. Jadransko je more poluzatvoreno more s obzirom na to mi dakle čak i ne bismo mogli iskoristiti sve ono što nam Konvencija iz 1982. nudi, ali smo prema procjenama stručnjaka mogli dobiti najmanje, dakle u trenutku kada su se odlagale primjene 21 do 22.000 četvornih kilometara gospodarskog pojasa koji doduše, tu ste u pravu, nije dio državnog područja, nije područje koje bi bilo pod teritorijalnom suverenošću Hrvatske države, ali jest područje kojem smo mogli štititi nacionalni interes i ostvarivati znatne koristi. No, na proglašenje isključivog gospodarskom pojasa mi se nismo odlučili. HS je o tome prvi puta raspravljao u srpnju 2001., a tada je sluganska i podanička trećejanuarska većina odlučila odgodit glasovanje o tome uz bizarno obrazloženje Račanove Vlade da bi to citiram „narušilo ugled RH kao pouzdanog partnera i čimbenika stabilnosti Europe“ pri tom se ignorirala činjenica da su npr. sve zemlje članice EU koje imaju obalu na Atlantskom oceanu davno proglasile isključivi gospodarski, tek negdje ribolovni, pojas kao pijani bogataši, kalkulanti, odrekli smo se koristi koje smo mogli imati. Iako su hrvatski stručnjaci za međunarodno pravo, a nekoliko njih kao što smo čuli, autoriteti su na svjetskoj razini zastupali mišljenje da nema pravnih razloga protiv proglašenja isključivoga gospodarskoga pojasa, a da politički ne smiju prevagnuti jer se uspjesi ne postižu popuštanjem, odricanjem i kapitulacijama. Mi tada nismo posegli čak ni za mješovitim režimom poput primjerice mogućnosti da jednog dijela proglasimo isključivi gospodarski, u drugom dijelu ribolovni pojas. Dakle, ne radi se samo o ribolovu, radi se i o istraživanjima mora i podmorja, ekološkim rizicima, o opasnostima za zdravlje našega, pa i susjednih naroda o sudbinskim pitanjima koje se tiču turizma itd. Zbog poslovično kratkog hrvatskog političkog pamćenja podsjetimo na historijat ovog problema kao na povijest beščašća, nesposobnosti i licemjerja hrvatske političke klase g. Klisoviću, o dosljednosti nema niti D. Kao i danas i prije 16.g. u pozadini važnih državno političkih odluka kao jedino mjerilo pojavljuje se predizborna kalkulacija i stranačko kokošarenje unutar tadanje napukle treće januarske većine, podsjetimo na prekinuti odnos Račan, Budišin HSLS, Budiša odlazi u egzil i uzgaja paprike, na problematiku isključivoga gospodarskoga pojasa, predizborno je zajahao Tomčićev HSS u nadi da će prikupiti koji glas više, a i Račan je odjednom zaboravio na RH kao pouzdanog, čitaj, poslušnog partnera i čimbenika tzv. stabilnosti Europe, a zapravo isključivo vođen predizbornim anuliranjem debakla s neukim i kapitulantskim parafiranjem tzv. sporazuma Račan-Drnovšek. Te 2003. pronađen je mutant nazvan zaštićeno ekonomsko ribolovni pojas, skraćeno ZERP, nitko taj prijedlog nije napadao kao tadanji oporbeni HDZ, a u tome se osobito isticao bliski Sanaderov suradnik i kolega Vladimir Šeks koji je ZERP nazvao, citiram „čudnovatim kljunašem“. Kada je HS 3. listopada 2003. donio odluku o proširenju jurisdikcije RH na Jadranskom moru, ona je obuhvaćala samo jedan dio ovlaštenja iz Konvencije iz 82., 82., pri čemu je primjena novog režima odgođena za godinu dana, HDZ je glasovao protiv te odluke, Ivo Sanader je ponovio sintagmu „čudnovati kljunaš“, dapače, u ime HDZ-a je grmio, citiram „da EU ne može vršiti pritisak, ovo s punom odgovornošću kažem, ne može vršiti pritisak na RH da ne proglasi gospodarski pojas jer je to utemeljeno u Konvenciji koja je starija od EU“. Citiram dalje dr. Sanadera „hajmo prenijeti ovu odluku na hrvatske građane, pa neka se referendumom“, dakle, on je jedan od preteća tzv. izravne demokracije, pa kaže Sanader „neka se referendumom u iduća 2 tjedna odluči što hrvatski građani o tome žele, nećemo glasovati za ovo što nije ni isključivi gospodarski pojas, niti ono što je Vlada izvorno predložila u svom dokumente, naš obični čovjek“ završava dr. Sanader bi rekao „dobili smo neki bućkuriš, tipični proizvod starog poznatog hrvatskog nagodbenjaštva i nagodbenjačke politike, kada preuzima vlast, nekoliko mjeseci kasnije dr. Sanader pravi zaokret, te od Račina preuzima kormilo istog onog poznatog hrvatskog nagodbenjaštva i nagodbenjačke politike, a sve u duhu političke misli vodilje prema kojoj je RH, citiram „spremna podnijeti svaku žrtvu da postane članicom EU“ radi koje je tadašnji njemački kancelar Šreder pohvalio Sanadera jer, citiram „provodi politiku Ivice Račana“, kao što mg. Plenković danas provodi politiku na svim poljima vaše bivše Vlade g. Klisoviću. Dakle, HDZ-ova većina u tom novom sazivu HS začinjena, naravno, neizbježnim SDSS-om 3. lipnja 2004. donijela je još skandalozniju odluku o dopuni odluke o proširenju jurisdikcije RH na Jadranskom moru, tako da se ne odnosi na članice EU, to se onda sukcesivno produljavalo 2006., 2008., sve do iznalaženja tzv. zajedničkog dogovora u EU duhu do kojega naravno nikada nije došlo. U međuvremenu u hrvatskom političkom teatru nagodbenjačko kapitulantski komad je ostao isti, samo su se uloge mijenjale. Tada oporbeni SDP predizborno je zanovijetao zbog odgode primjene ZERP-a. Da stvar bude bizarna, primjerice tadanji zastupnik Neven Mimica koji se suverenistički obrušavao na HDZ tražeći primjenu ZERP-a na članice EU odmah jer je to citiram gospodina Mimicu test naše dalje pregovaračke pozicije u pregovorima s Unijom da bi potom zanijemio s pozicije dobro potkoženog potkoženog briselskog povjerenika da nas nitko u Hrvatskoj ne samo da ne zna čime se gospodin Mimica u Bruxellesu bavi već smo svi zaboravili i kao izgleda uopće, sve dok jučer nije banuo u sklopu SDP-ove izborne kampanje kao svojevrsni duh. Dakle, nakon toga Milanović docira HDZ-ovim vladama čini mi se Plenkovićeve pomajke Jadranke Kosor, dakle govori o slavensko maritivnim osobinama hrvatskoga naroda koji ta vlada dovodi u pitanje dakle, nakon kampanje dolazi do Milanovićeve kukuriku vlade, nakon toga o primjeni ZERP-a na članice EU niti, niti Dakle, neovisni za Hrvatsku podupiru ovaj prijedlog odluke mogao je on biti i bolji, a valjda bi i bio bolji da nije došao u predizborno vrijeme i u predizborne svrhe. Moglo bi mu se prigovoriti, prvo da možda nedovoljno razlikuje suverenost i suverena prava u ocjeni stanja, a ta dva pojma nisu istovjetna kao što smo čuli. Da predviđa fluidnost nekih normi Konvencije i propušta primijeniti praksu drugih država koje nastoje iskoristiti te pravne nedorečenosti kako bi osigurali što viši stupanj zaštite svojih prava, tako većina država koje su proglasile isključivi gospodarski pojas u svojim zakonima uredila i pitanja vezana uz umjetne konstrukcije na moru skoro bez iznimke proširujući svoja ovlaštenja u odnosu na ona koja im daje Konvencija itd. Neke su propisale dodatna ograničenja polaganju kablova i cjevovoda, a postoji u međunarodnoj zajednici i primjeri za čitav niz drugih ograničenja i uvjeta za koje predlagatelj nije imao hrabrosti. On štoviše u točki trećoj predložene odluke odluke po našem sudu vrlo liberalno drugima jamči ta prava i slobode čime se zapravo u jednom nemalom dijelu dezavuira smisao same odluke. Nema valjana objašnjenja zašto se odgađa primjena ove odluke na jednu godinu, jasno je da za njezinu efektivnu provedbu trebaju sredstva, ali je jasno i to da prvo do donošenja idućeg proračuna ne treba čekati godinu dana, nema razloga da odluka efektivno stupi na snagu, važne su dakle pravno političke posljedice, a ne samo njihova efektivna provedba. Dakle, gospođo državne tajnice, gospodine Plenkoviću pitanje proglašenja je pitanje načela ne kuna, ne EUR-a, državnog razloga gospodine Plenkovićev horizont gospodinu Hasanbegoviću. U ime predlagatelja poštovani kolega Nikola Grmoja, izvolite. što se tiče primjedbi koje ste iznijeli ovo nije predizborni prijedlog jer je ovaj prijedlog upućen u proceduru prije godinu i dva mjeseca, dakle ako imate svi, evo pozivam i ostale zastupnike nekakav amandman ili da se stvari mogu bolje pojasniti mi smo otvoreni, znači ovo nije pisano sada nego prije godinu i dva mjeseca i predano u proceduru, a sada smo skupili potpise vaše da bi ovo došlo Što se tiče primjene stavili smo godinu dana, znači kako bi Hrvatska se mogla ovaj pripremiti, ali mi nemamo ništa protiv da bude, da stupa na snagu s danom donošenja, što se tiče ostalih stvari znači evo mi smo sami uputili neke amandmane na ovu našu odluku, ali uputili smo amandman HDZ-a odnosno iskoristili smo njihov ovaj odgovor kad su oni podržali isključivi gospodarski pojas i to predložili kao naš amandman na na odluku o proglašenju isključivog gospodarskog pojasa, pa me zanima kako će kolege iz HDZ-a glasati za taj svoj amandman. A što se tiče ostalih prijedloga mi nemamo nikakvih problema znači da ako se neke stvari mogu pojasniti da budu jasnije imate priliku tijekom cijele ove rasprave, a potrajat će vidim da nas se dosta javilo, imate priliku otići u klub napisati amandman ovaj mi ćemo to bez problema prihvatiti ako je ovaj logično i ako još pojašnjava nekakve stvari. Znači nije ovo na brzinu pisano, pisano je i mislim da je dobro napisano, ali ako ima nekakvih stvari koje se mogu popraviti, a uvijek može bolje, mi smo to spremni prihvatiti kao vašu, kao vašu sugestiju. Što se tiče ostalih stvari koje su iznesene, upozorio sam i u svojoj raspravi na ove promjene stavova koje su bile kod SDP-a SDP-a i kod HDZ-a, tako da je sasvim jasno da je HDZ mijenjala svoj stav po ovom pitanju, ne samo u vrijeme Ive Sanadera, i ova garnitura koja ovdje sjedi u Hrvatskom saboru, znači evo tu je i naš potpredsjednik koji je bio jedan od ključnih ljudi domoljubne koalicije koja je tada podržala isključivi gospodarski pojas, ja očekujem znači da on neće promijeniti ovaj svoj stav, a i ostali znači zastupnici koji tu sjede svi su i u vrijeme Tomislava Karamarka imali određene uloge, tako da ovaj očekujem da taj svoj stav ne mijenjaju. Državna je tajnica došla ovdje sa stavom da ne treba proglasiti isključivi gospodarski pojas, ali je logično jer ona brani sadašnji stav Vlade, a svi znamo zašto je stav Vlade takav kakav jest. Hvala. Zahvaljujem. Imamo nekoliko replika, poštovani kolega Zlatko Hasanbegović, izvolite. **Hasanbegović, Zlatko (Neovisni za Hrvatsku)** Poštovani kolega Grmoja, zašto je to danas tek došlo ne znam, kada su se tražili naši potpisi, mi smo ih kao i uvijek odmah dali. Ono što je važno, mi nećemo zanovijetati, ovo nije ni pravno, ni stručno pitanje, dakle, to je prvorazredno političko pitanje i pitanje političke volje, slažem se g. Klisoviću, Vlada je korektno odgovorila. Dakle, ali nas ne zanima pravna pozadina, nas zanima politička volja, nje ima ili nema, u Vladi mg. Plenkovića nema te političke volje. Mi nećemo tražiti, predlagati nikakve dopune, to bi bio dodatni alibi ovoj

Dakle, slobodno dajte amandmane jer ovdje smo u drugačijoj poziciji, mi smo predlagatelji i mi ćemo kao predlagatelji, neće Vlada prihvaćati, nego ćemo mi kao predlagatelji prihvaćati vaše amandmane, pa dobro Vlada, al mi kao predlagatelji, onda će oni postati, znači, ako mi prihvatimo sastavni dio našeg a onda će se oni očitovati o tome hoće li to prihvatiti ili neće prihvatiti. Ono što želim reći, slažem se s vama da je to politička volja, kolega Hasanbegović je rijetko u sabornici, pa ne zna kako ide ovaj, možete sad povredu Poslovnika kako biste mi odgovorili. Tako da evo, pozivam i vas i sve ostale zastupnike ako imaju kakav prijedlog da daju ako je to, znači, nešto što je realno i okej, mi ćemo to bez problema prihvatiti. Uostalom, vi ste nam pomogli da ovo dođe na raspravu i mi to resprektiramo. **Brkić, Milijan (HDZ)** Zahvaljujem. Kolega Hasanbegović, jeste imali možda povredu Poslovnika ili nešto? Ne? Dobro, hvala. Slijedeća replika poštovani kolega Ivan Pernar, izvolite. **Pernar, Ivan (Živi zid)** Uvaženi zastupniče Grmoja, slušao sam vaše izlaganje, vi ste pitali jedno retoričko pitanje, kako će se HDZ postaviti na temu njihovog vlastitog amandmana koji su svojedobno predali na temu gospodarskog pojasa, pa mi znamo da će ga odbiti jer mi znamo da je HDZ vjerodostojna stranka samo u licemjerju, u laži i u prevari birača, oni lažu i obmanjuju ljude, neću reć od stoljeća sedmog, al od 90.g. kad su obećavali bolji život hrvatskom čovjeku. Umjesto boljeg života u vlastitoj zemlji, hrvatski narod danas mora tražiti sreću u drugim zemljama, djece je sve manje, kakva je naša budućnost, pitanje je, ali vam hoću reći da je HDZ u zabludi, ja sam shvatio prije više od 15.g., nažalost,

kad sam se vratio s fakulteta fajtao, znači, i protiv HDZ-a i protiv Stipe Gabrića Jambe, a to što smo mi dobili 19 odnosno 12 mandata kada su nam otišli određeni zastupnici i što smo preuzeli odgovornost mijenjati RH, to ne znači da sam se ja odlučio za HDZ ili smatrao da je HDZ nešto dobro, jer da sam to smatrao onda bi izašao na listi HDZ-a na izbore, izašao sam svaki put samostalno na izbore pred hrvatske birače, a ja se nadam da će oni progledati i da niti jedna opcija neće uopće trebati razmišljati sa ovim starim strukturama, znači, mijenjati RH, nego sa novim političkim opcijama mijenjati stvari u RH, kao što je to slučaj npr. u Italiji ili u nekoj drugoj zemlji gdje imamo koaliciju dvije

Poštovani kolega Grmoja, ja sam osobno sudjelovao u tim pregovorima 2015.g. kada su i formulirani ovi zaključci domoljubne koalicije, ali podsjećam da smo ih ponovno nakon drugih izbora također IGP stavili kao važan uvjet u pregovorima u pregovorima sa HDZ-om i tada su to prihvatili kao jedna od naših 7 jamstava. Dakle, zapravo kontinuirano ja se pitam, ali ozbiljno, stranke bi trebale poštivati ono što su stavile u svoje programe ili u javno očitovanje i rekle drugim strankama i biračima u RH, trebalo bi držati do onoga što ste sami proklamirali da prihvaćate u suradnji sa nekom drugom strankom s kojom ćete formirati Vladu. Kako vjerovati, kad sami od toga tako olako odustajete? Zahvaljujem. Odgovor kolega Grmoja, izvolite. **Grmoja, Nikola (MOST)** Pa dakle, sasvim je jasno da sva obećanja koja se daju u izborima, meni je jasno, ja sam bio zamjenik gradonačelnika i da sve ono što ste stavili u program, ne možete u te 4.g. mandata možda ostvariti jer imate nekakav dojam da se stvari mogu riješiti brže, a zapravo se onda susretnete s određenim poteškoćama. A da ste vi protiv onog stava kojeg ste iznijeli i da ne želite nešto učiniti, a da za to nemate nikakvih argumenata, to ne mogu shvatit. Znači, mogu ja shvatit da u kampanji netko kaže napravit ćemo to i to i onda shvati da, ne znam, nema riješene imovinsko-pravne odnose, nije riješeno ovo ili ono i ne može te stvari ostvariti, ali ovdje se radi o nečemu što je prema međunarodnoj Konvenciji UN-a o pravu mora, pravo svake zemlje i na što nas poziva Europska komisija. Jedino što bismo mi mogli imati ako ovo proglasimo, nekakve probleme s Talijanima, ali ja mislim da se to isplati …/Upadica: Zahvaljujem…/…mislim da će i Talijani …/Upadica: U ime Kluba zastupnika Živog Zida i SNAGA-e, poštovani kolega Branimir Bunjac, izvolite. **Bunjac, Branimir (Živi zid)** Hvala lijepa uvažene kolegice i kolege, predstavnici ministarstva. Znači mi danas govorimo o proglašenju isključivog gospodarskog pojasa i na početku se možemo zapitati što je uopće najvažniji resurs koji Hrvatska ima. Često puta se govori o nekakvoj strategiji razvoja, o nekakvoj svijetloj budućnosti i doista što što je to, po čemu smo mi korak ispred naših susjeda, što je to zbog čega smo mi zanimljivi i brojnim drugim državama, što je to zbog čega smo mi zanimljivi čak i velesilama kakve su recimo SAD, Rusija ili Kina. I odgovor je ustvari vrlo jednostavan. Najvažniji strateški resurs koji ima RH je naše Jadransko more. Znači izlazak na Jadransko more u na vrlo dugačkoj obali koja između ostaloga, ispred koje se nalazi kao što smo čuli preko 1200 otoka. I to je oduvijek bilo svima jako zanimljivo do te mjere da su nam to isto more pokušali oteti na sve načine. Dolazili su ovdje brojni gospodari, često smo slušali strane jezike na našem Jadranu, ali ipak evo sad na kraju se nalazi u RH s time da i dalje ne možemo reći da smo potpuni gospodari Kad govorimo o pitanju Jadranskog mora, moramo se dakle zapitati kako mi uopće gospodarimo s tim morem koje je prije svega važno je napomenuti obuhvaća 23 tisuće kvadratnih km. Znači mi imamo mora, veću površinu nego što Slovenija ima državni teritorij. Znači imamo jedan ogroman teritorij kojim slabo raspolažemo a to ponajprije vidimo po tome što je more sve više zagađeno, što je u njemu sve manje ribe. Znači u Jadranskom moru je u proteklih pola stoljeća uništeno 40% živih organizama, Vidimo također da se uništavaju čitava staništa na morskom dnu, vidimo da se daju koncesije bez jasnoga plana, često puta štetne na Jadranu, vidimo da su tu učinjene brojne, slobodno možemo reći ludorije poput bacanja NATO bombi, vidimo također da zbog industrije stranih država u Jadranu je sve veće zagađenje, da je uopće pitanje ekološke održivosti i da se moramo zapitati hoćemo li ne samo imati žive organizme u Jadranu nego da li ćemo uopće imati čistu vodu. Naime, još 2015. su aktivisti Svjetskog fonda za prirodu upozorili da je iz Jadrana prekomjerno izlovljeno čak 93% ribljih ribljih vrsta, da je kompletno poremećena ravnoteža, bioravnoteža. Da su praktički svi živi organizmi u Jadranu došli na zaštićenu listu životinja, da su u Jadranu praktički uništene sve morske kornjače, svi morski sisavci, školjke, puževi, morski psi i ribe. Kornjače, barem prema onome što piše u znanstvenim časopisima u Jadranu postoje 150 milijuna godina, 150 milijuna godina i sada im prijeti uništenje. Da li to ikoga u ovoj sabornici brine barem da se na trenutak zapita kako je moguće da nešto što postoji 150 milijuna godina za 10 godina možda više neće postojati? Do koje granice može ići ljudska neodgovornost, odnosno ljudska pohlepa, sebičnost i razmišljanje na kratki rok? Mi kao štitimo Jadran kaže gospođa državna tajnica, međutim štitimo ga krajnje neučinkovito. Kazne su toliko male da se prekršiteljima sve zakone itekako isplati kršiti. Posebno su prekršitelji ljudi iz, brodovi iz stranih zemalja, prije svega Talijani koji namjerno čak ulaze u mrjestilišta riba poput onih kod otoka Palagruže i koji su toliko drski da dolaze praktički do same hrvatske obale. Kaže gospođa državna tajnica, predstojnica Vlade da je ustvari naše more već zaštićeno ZERP-om i da su ZERP i isključivi gospodarski pojas jedno te isto, međutim to u praksi nije tako. Jer da je tome tako onda bi sve države svijeta proglašavale ZERP a ne bi proglašavale isključivi gospodarski pojas. Sve države Europe koje izlaze na sjeverno more, odnosno koje izlaze na Mediteran, odnosno čak i one koje izlaze na Crno more koje je praktički jezero a ne more imaju proglašeni isključivi gospodarski pojas. Jedine tri zemlje koje nemaju proglašen isključivi gospodarski pojas su Turska, koja nije članica EU, Grčka i Hrvatska. Turska i Grčka nemaju isključivo zato što između te dvije zemlje postoji velika napetost, politička napetost, praktički je na granici vojnog sukoba i zato to pitanje nije riješeno. Hrvatska se odrekla isključivog gospodarskog pojasa samo i jedino zato što je na nju izvršen pritisak iz EU. Kratko i jasno. Hrvatska se odrekla isključivog gospodarskog pojasa zbog pritiska, mi smo se odrekli čak i toga ZERP-a kojeg smo proglasili 2003. godine i sad nam pričaju, znači već 11 godinu za redom kako će se to pitanje riješiti u europskom duhu. Dajte mi molim vas odgovorite državna tajnice, šta je to europski duh, evo ja ne znam što je to europski duh, jel to recimo neki duh iz boce ili je to ne znam neki duh iz Aladinove svjetiljke. Kakav je to duh? Dajete mi evo to pojam, ja bih htio evo ako ima u enciklopediji, dajte mi objasnite meni neukom što je to europski duh. Je li to duh recimo kad se susretnu talijanski predsjednik Tajani i predsjednik Hrvatske vlade Plenković pa onda dogovaraju ne samo da im damo more nego da im damo i hrvatski teritorij. Jel to možda taj duh? Evo, ja doista ne znam pa ako me možete neukoga podučiti ovoga možda i hrvatsku javnost bilo bi mi jako drago. znači ZERP-a, između ZERP-a i IGP-a znači mi po tomu ZERP-u možemo štititi naše more 12 nautičkih milja od obale, a po ZERP-u, po IGP-u bi mogli štititi 200, 200 nautičkih milja od obale praktički do talijanske obale. vi kažete mi nemamo načina braniti isključivi gospodarski pojas. Kako nemamo načina braniti, da li ako mi proglasimo isključivi gospodarski pojas to će nama ulaziti gusari u naše more? Znači ako postoje međunarodni zakoni oni se poštuju, a ne ne krše se. Da li vi znate da u Tihom oceanu postoje otoci države poput Naurua koji imaju 18.000 puta veće, veći isključivi gospodarski pojas nego što je teritorij te države. Da li oni to mogu nadzirati fizički, normalno da ne mogu, a da li im netko krši taj njihov prostor, ne krši Vi kažete da bi se uveo isključivi gospodarski pojas moramo platiti 10 miliona kuna, pa šta je to razlog, zar stvarno je problem 10 miliona kuna da mi ne možemo uvesti isključivi gospodarski pojas. Koliko mi svake godine izgubimo zbog toga što nemamo isključivi gospodarski pojas odnosno što ne provodimo, Da li ste upoznati sa situacijom da recimo Island zbog isključivog gospodarskog pojasa uopće nije htio ući u EU, isključivo zbog toga. Norveška nije htjela ući u EU zbog toga. Zašto je njima taj isključivi gospodarski pojas toliko važan, a vama je toliko nevažan? Objasnite tu, tu razliku građanima. Znači njima je toliko bitan da čak u EU nisu htjeli ući, a mi se našega mora odričemo. Zbog čega? Bojimo se koga. Zašto stalno nekome popuštamo? Zašto smo popustili ne znam s pravilnikom za uvoz voća i povrća, zašto smo popustili za brodogradilišta, zbog čega, zašto popuštamo ne znam Kinezima kad dolaze ovdje u Hrvatsku pa im dajemo ne znam sve što treba i što ne treba da grade ceste, da grade pruge, stadione, Kumrovec, ne znam šta sve, luke, mostove itd. Zar mi doista ništa ne znamo sami sačuvati, zar mi doista ne znamo sami razvijati? Zašto uporno ta politika klečanja na koljenima? nemate, toliko nemate samopouzdanja? Da li vam je poznato da se čak i sama EU zalaže za to da se u Hrvatskoj proglasi isključivi gospodarski pojas, da oni nemaju apsolutno ništa, ništa protiv toga. Vi kažete između ostaloga da nam gospodarski pojas nije potreban jer i tako i tako moramo pustiti Talijane da ulaze u naše more i da vade višak znači dopustivoga ulova. Međutim, oni kad ulaze u naše more ne plaćaju nam tu naknadu i s druge strane ovoga prekomjerno love ribu, znači prekomjerno ponavljam još jednom nisam ja reko, rekle su ove svjetske agencije, neovisne koje prate stanje. Hrvatska je znači tradicionalno pomorska zemlja kojoj more predstavlja važan prometni put, izvor hrane, te okosnicu gospodarstva i turizma. Neosporno je da u uvjetima ugroženog ribljeg fonda, sve većih prijetnji po morski okoliš i biološku raznolikost proglašenje isključivog gospodarskog pojasa kao režima koji obuhvaća sve važne elemente očuvanja obale i mora predstavlja važan korak u nastojanju da se zaštiti hrvatska suverenost, hrvatsko gospodarstvo, hrvatski teritorij, hrvatska budućnost i svi njegovi prirodni resursi. Na koncu konca, ja bih pitao državu tajnicu i gospodu iz HDZ-a, koju očito više zanimaju ovi obračuni na osobnoj razini kakvim smo danas svjedočili u saboru, a vidimo i zadnjih dana na drugim mjestima, zašto bi mi bilo kome šta poklonili? Zašto bi poklonili nekom, zašto bi poklonili i čašu vode, a kamoli da poklanjamo desetine tisuća kvadratnih kilometara našega mora? Znam da će zvučati malo deplasirano, ali sigurno ste čuli onu izjavu još se dobro sjećate vi koji ste hodali u školu u bivšoj državi, tuđe nećemo svoje nedamo. Kako se u međuvremenu stvari mijenjaju pa danas eto očito imamo, svoje damo, tuđe hoćemo. Brzo se preokreću kaputi, brzo se od ateista postane najveći katolik, brzo se od stranke voljenoga vođe postane član stranke drugog voljenoga vođe itd.. A mi Hrvati polako ostajemo znači i bez mora i bez zemlje i bez zraka i postajemo stranci u svojoj vlastitoj domovini. Znači zaključno, reći ću ovako, Živi zid podržava proglašenje isključivog gospodarskog pojasa jer je to tema koja za nas ima primarno značenje i uvrstili smo ju u program još davno prije nego što je u svo dužno poštovanje MOST uopće postojao. Proglašenje isključivog gospodarskog pojasa idealna je prilika za snažniji nastup na međunarodnoj sceni za stabilizaciju unutrašnjih prilika, za veću zaradu i veću održivost našeg najvećeg blaga Jadrana. Hvala vam na razumijevanju. U ime Kluba zastupnika HDZ-a, poštovani kolega Branko Bačić, izvolite. **Bačić, Branko (HDZ)** Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče, poštovana državna tajnice sa suradnicom, poštovane kolegice i kolege. Evo već 2 sata, čini mi se raspravljamo o Prijedlogu odluke o proglašenju isključivog gospodarskog pojasa i u protekla 2 sata bilo je izneseno niz netočnosti, nesuvislosti, nepoznavanja problematike, nerazumijevanja što je to teritorijalno more, što su to unutarnje morske vode, što je to epikontinentalni pojas, što je to zaštićeni ekološko ribolovni pojas i što je to isključivi gospodarski pojas. Kad govorimo o isključivom gospodarskom pojasu, kad govorimo o ZERP-u onda možemo govoriti o strateškim interesima RH do 1. 1. srpnja 2013. godine i o strateškim interesima RH nakon 1. srpnja 2013. godine kada smo postali članica EU. Zašto? Zato što je jedna pozicija Hrvatske bila kada nismo bili članica EU i u tom trenutku proglašenje isključivog gospodarskog pojasa ili proglašenje ZERP-a imali bi jednu poziciju gdje bi RH do ulaska u punopravno članstvo u EU koristila i bila bi suverena u provođenju tih svoj suverenih prava koje nam pruža isključivi gospodarski pojas.

gospodarske pojaseve ili izvedenice iz tog gospodarskog pojasa, bilo da je to vanjski pojas, bilo da je ekološki pojas, bilo da je gospodarski pojas, bilo da je ribarski pojas, tog trenutka, te vode postaju zajedničke vode EU. I u tim se vodama provodi zajednička, ako govorimo o ribarskoj politici, zajednička ribarstvena politika EU. Prema tome, Hrvatska je bila .../Govornik se ne razumije./... temeljem Međunarodne konvencije o pravu mora proglasiti isključivi gospodarski pojas i to Hrvatskoj nitko nije priječio. Zbog toga se u ovom Saboru, o tome sam puno puta govorio u ovom Saboru i sudjelovao u raspravama od 2003. godine do danas a o tome je bilo rasprava i prije i 2003. kada je Vlada Ivice Račana proglasila ZERP sa odgodom slično ovoj koji se ovdje predlaže na godinu dana. Dakle bilo je riječi o tome da li će Hrvatska proglasiti isključivi gospodarski pojas ili zaštićeni ekološki, ribolovni pojas koji je proglašen za mnoge u Hrvatskoj pa tada vjerujem i za saborske zastupnike u jednoj čudnoj izvedenici zaštićenog ekološko ribolovnog pojasa. Tada je Hrvatska ocijenila kao suverena i samostalna država da će proglasiti zaštićeni ekološki ribolovni pojas koji se ne razumije./... da je odmah proglašen isključivi gospodarski pojas, vjerojatno danas o tome ovdje ne bi raspravljali ali je tada Vlada Ivice Račana odlučila proglasiti zaštićeni ekološko ribolovni pojas, koji odmah da nam to bude jasno, preko 95% sadržaja isključivog gospodarskog pojasa se nalazi u ZERP-u osim sadržaja koji se odnosi na izgradnju umjetnih otoka i na iskorištavanja energije mora i vjetra. Međutim, kad govorimo o postavljanju umjetnih otoka, mnogi od nas ovdje ne znaju da premda on nije sastavnica ZERP-a podizanje umjetnih otoka proizlazi iz činjenice da obalna država kao što je Hrvatska sama po sebi ima epikontinentalni pojas pa onda te umjetne otoke koje nije proglasila ZERP-om može graditi na temelju činjenice da kao obalna država ima epikontinentalni pojas i mi tamo bez obzira što nije proglašen IGP možemo postavljati platforme i ono što danas radimo korištenjem, iskorištavanjem plina u sjevernom Jadranu gdje se postavljaju platforme koje nam omogućava činjenica da kao obalna država imamo epikontinentalni pojas. Doduše ne možemo primjerice iskorištavati vjetra, dizati vjetrenjače ali se meni čini da je i ova rasprava danas ovdje ustvari mi liči na borbu protiv vjetrenjača, Don Quijote borbu i da od ove rasprave velike koristi za RH nema. Nema iz razloga što proglašenje isključivog gospodarskog pojasa u odnosu na ZERP a to je, čini mi se govorila je i gospođa državna tajnica, ništa Hrvatskoj u bitnome ne pridonosi. I nisam čuo dragi moji prijatelji od nikoga od vas, ali od nikoga od vas, što ćemo sutra proglašenjem IGP-a promijeniti u odnosu prema ribarskoj politici u Hrvatskoj koji kakav će to ustupak imati hrvatski ribari proglašenjem IGP-a što im onemogućava ZERP. Što ćemo u smislu ekološke zaštite Jadrana napraviti proglašenjem IGP-a što mu ne omogućuje ZERP? To mi recite, kad me u to uvjerite da je toliki strateški trn za RH, bitno će izmijeniti poziciju RH u svijetu i unutar EU, onda možemo razgovarati o odlučivanju o ovoj odluci koju je MOST predložio. Svaka pametna država koja vodi vlastitu suverenu politiku, što to radi i RH, odlučuje o najboljem, najprikladnijem, najprimjerenijem trenutku proglašenjem pojaseva koje su temeljem međunarodne Konvencije o pravu mora njoj dopuštene i zašto se ne pitate kako je to trebalo dugo vremena jednoj Italiji da proglasi ekološki, jednoj Velikoj Britaniji da proglasi gospodarski, jednom Islandu da proglasi gospodarski pojas itd., nisu svi proglasili onog trenutka kad im je to Konvencija omogućila, nisu jer su prije nego što su to napravile mjerile koji je njima strateški nacionalni interes. Zbog toga smo mi 11.g., 10.g. ovdje u HS donosili različite odluke koje ste vi spomenuli u vašoj odluci. Najprije smo proglasili ZERP 2003. sa odmakom od godinu dana, pa smo ga 2004. odgodili do potpisivanja Ugovora o zajedničkom ribarstvu, pa smo onda kako taj sporazum nije potpisan, 2006.g. 15. prosinca proglasili ponovno rekli da će stupiti na snagu i za države članice EU, pa kako bismo zbog toga bili blokirali naše pregovore za ulazak u EU, ponovno smo 15., čini mi se, ožujka 2008. rekli da do sklapanja sporazuma u europskom duhu, neće se na države članice EU primjenjivati ZERP. Zašto smo to napravili? Zbog toga što su većinske političke stranke u hrvatskome društvu imali jedinstveni stav da je osnovi strateški interes RH ulazak u EU i između činjenice da bismo zbog toga bili blokirani i nastavka pregovora s druge strane za ulazak u EU mi smo za države članice EU članice EU suspendirali provedbu ZERP-a, ali je ZERP za sve treće države u svijetu na snazi i on je ratificiran u tajništvu UN-a, međunarodnoj Konvenciji o pravu mora i RH danas, taj prostor je nutificiran kao zaštićeni ekološki ribolovni pojas i primjenjuje se na sve države, treće države, pa i na države članice EU jer onog trenutka, to sam u uvodu rekao, kad je RH ušla RH ušla u EU, hrvatski ZERP je postao zajednička voda EU, a to bi dragi moji prijatelji postao i isključivi gospodarski pojas da je bio proglašen. Prema tome, istu onu politiku koju RH danas vodi u zaštićenom ekološko ribolovnom pojasu, provodila bi i bila bi dužna provoditi da je proglašen i isključivi gospodarski pojas. I ako nam to nije jasno, ako to ne razumijemo i da kao država, matična država koja može kad god želi proglasit isključivi gospodarski pojas, a da tome ništa bitno promijeniti neće, mi ćemo ustrajavati na politikantskim raspravama u HS jel nam važniji IGP ili ZERP, a koliko nam ZERP doprinosi, ništa nam više, niti prema zaštiti Jadrana, niti prema zaštiti ribolovnog fonda ne bi doprinosio ni gospodarski pojas. A mislim da kao odgovorna Vlada moramo znati koji je to pravi trenutak ako želimo da bi možda ispunili vlastito zadovoljstvo, proglasili se velikim suverenistima, otvoriti raspravu i u HS i proglasiti gospodarski pojas. Ja mislim da u ovom trenutku, a to smo čuli iz mišljenja Vlade, trebamo apsolutno u okviru zemljiške ribarske politike provoditi sve one mjere koje su propisane EU, štiti ribolovni fond, štititi Jadran i Jadransko more. Kad govorimo o političkom aspektu ovakve odluke, kaže kolega Grmoja i kažu kolege iz MOST-a da je domoljubna koalicija pristala na proglašenje IGP-a, pa ću u tom smislu reći dvije stvari. Dakle, nakon toga je vjerojatno ispotpisan i sporazum, koalicijski sporazum, nakon toga je nastala Vlada u kojoj je bilo šestero ministara iz MOST-a i potpredsjednik Vlade iz MOST-a i ta je Vlada trajala nekoliko 5, 6, 7 mjeseci, ali imala je sve one ministre koji su u svojoj strukturi, u svojoj nadležnosti imali presudnu ulogu kad je u pitanju gospodarski pojas. Imali ste ministra ribarstva, imali ste ministra energetike, imali ste i ministra policije, imali ste ministra pravosuđa, osim ministra pomorstva, svi drugi ministri, čiji su, u čijem jest resoru provedba, nadležnost gospodarskog pojasa, bili su u rukama MOST-a. Nije, koliko se ja sjećam, bio sam saborski zastupnik, niti jednom nije ovdje u HS bilo rečeno ako ne proglasimo IPG razvrgavamo koaliciju, toga ja nisam, ja se toga ne sjećam. Došla je druga Vlada, opet je MOST imao ministra pravosuđa, ministra energetika, ako govorimo o energetskom aspektu gospodarskog pojasa što gospodarski pojas omogućuje, dakle, iskorištavanje energije, mora i vjetra, imao je potpredsjednika Vlade,

na pitanju Agrokora, pa se ispostavilo da je HDZ i tu bio u pravu jer smo na taj način i bez vas riješili pitanje Agrokora. Dakle, što hoću reći? Danas pokušavate HDZ-u prebacivati to što nije proglašen IGP i ja prihvaćam kao predsjednik Kluba HDZ-a da HDZ do ulaska u EU je možda mogao proglasiti zaštićeni ekološki obalni pojas ili IGP, svejedno. Ali bilo je pitanje tada, bi li završili pregovore za pristupanje Hrvatske u punopravno članstvo. To je bilo i to su bile rasprave ovdje u HS, kolega Klisović to jako dobro zna. Danas nema, osim njega nema nikoga iz SDP-a u HS-u. Te su se rasprave u tih 10 godina u HS-u vodile bar 20 puta i mjerilo se između jednoga i drugoga. Tada je, su većinske hrvatske stranke odlučile da se ZERP proglasi i proglasile su ga, da se odnosi, da se prijavi UN-u da se zna da ga Hrvatska ima i da to nije otvoreno more. To nije otvoreno more, dragi moji prijatelji, ZERP nije otvoreno more. Za nikoga, ni za Talijane, a pogotovo ne za Japance ili Meksikance ili Amerikance. On je danas ulaskom Hrvatske u punopravno članstvo u EU postao zaštićeni ekološko-ribolovni pojas RH koji predstavlja zajedničke vode EU. I tamo smo, kao što su Talijani u svom dijelu Jadrana Jadrana dužni postupati kad je ribarski fond u pitanju temeljem zajedničke ribarstvene politike, tako smo i mi temeljem te iste politike dužni postupati u našem dijelu Jadrana, ali i sve druge članice EU, pa uključujući i Italiju. ja moram reći, niste me, a vrlo sam pažljivo slušao, niste me uvjerili, osim potrebe da dokazujemo našu domoljubnost, da se želimo pokazati velikim suverenistima, bez obzira što time ništa ne bi dobili u smislu sadržaja zaštićenog ekološko-ribolovnog pojasa, pa bi on nešto jako puno doprinio novim strateškim gospodarskim .../Govornik se ne razumije./..., niste me uvjerili. Da je to u ovom trenutku opravdano niti da bi Hrvatska time nešto dobila. Studija na koju se g. Grmoja povezuje, rađena prije ulaska Hrvatske u EU i tu se slažem s time.

Dakle, kolega Bačiću, drago mi je da ste priznali da je zbog vaše odgovornosti Hrvatska propustila iskoristiti benefite od proglašenja IGP-a, a to su ogromni i novčani iznosi, a da ne govorim o ovim drugim aspektima. Što se tiče samog MOST-a, vama je, ja mislim, sasvim jasno da smo mi inzistirali na proglašenju IGP-a, ali toliko je sukoba bilo u ovoj prvoj Vladi koji su krenuli od samog početka, da jednostavno, bilo je stvari koje su u konačnici dovele do pada Vlade, to je bila ona afera Konzultantica, a u drugoj Vladi, znate da smo mi inzistirali da prva odluka Vlade bude da se pokreću konzultacije i ne znam jeste li vi bili na tim pregovorima, kada je premijer Plenković molio da se završi arbitraža sa Slovenijom i da ćemo nakon odluke o arbitraži proglasiti IGP. Mi odluku imamo, Mi odluku imamo, ali ništa se nije napravilo. Dakle, vi ste nama ponudili diplomatske razloge zbog kojih se ne bi trebalo u ovom trenutku ići u tom smjeru, mi smo kao razumni ljudi to prihvatili, ali smo vam rekli, pokrenite konzultacije i onda ćemo nakon završetka toga proglasiti IGP-a. znači, mi od toga nikad nismo odustali. Ali se pokazalo s vremenom, da ste vi imali cijelo vrijeme figu u džepu, i za vrijeme Domoljubne koalicije, gdje ste jasno rekli da treba proglasiti IGP i znači, ovaj za za vrijeme ove Plenkovićeve Vlade, kada su vam te konzultacije poslužile samo kao svojevrsna finta. Naš stav je po tom pitanju nepromjenjiv. Uostalom, zato smo i u ovoj odluci koju smo uputili prije godinu i pol, godinu i 2 mjeseca, stavili da stupa na snagu, znači, godinu dana od donošenja kako bismo izašli u susret, što se tiče ovih primjedbi vaših koje su bile, ali te primjedbe su znači bile tu reda radi i jasno je da vi stvarne volje da se proglasi IGP niti ste imali prije prije pristupanja Hrvatske EU, za što ste priznali da se odgovorni, to je takva šteta da bi se u ozbiljnoj državi sigurno otvorilo pitanje da se onima koji su odgovorni za takvu štetu sudi za veleizdaju. U svakoj ozbiljnoj državi bi se to pitanje pokrenulo, ali u Hrvatskoj to nije slučaj, a isto tako nemate nikakvih nikakvih argumenata zašto to nećete učiniti sada jer vi nama, vi nama postavljate ovdje pitanje koji su naši argumenti. Koji su vaši argumenti da se IGP ne proglasi? Koji su vaši argumenti g. Bačiću, da se ne proglasi? I ako nema nikakve razlike između ZERP-a i IGP-a, zašto onda ne proglasimo IGP? Zašto vi kao mudar političar dopuštate ovdje da vas oporba ovako rešeta? I vi i premijer Plenković, ako razlike nema?

da takvim režimom najbolje mogu zaštiti svoje nacionalne interese. A vi tvrdite da tome nije tako jer ne želite doći u sukob. Sve govori izjava premijera Plenkovića, odnosno odgovor na pitanje koje sam mu postavio, kada se pozvao na povijesna događanja oko priznanja priznanja RH, dolaska predsjednika Cossige, to je jasna poruka. Nije on rekao tada meni IGP ne trebamo proglasiti jer smo sve sada već, sve već sada ta prava mi svoja suverena koristimo koristimo i konzumiramo. Ne nego je rekao vi se ne sjećate zasluga gospodina Cossiga, Italije za međunarodno priznanje Hrvatske. Dakle jasno je da ste vi u ovoj raspravi oni koji su bez argumenata, niti vi niti državna tajnica nisu odgovorili zašto mi onda ne bismo proglasili IGP ako nikakve razlike nema ako se nitko zbog toga neće ljutiti a ljutiti će se jer je evidentna razlika, to uostalom stoji i u odgovoru domoljubne koalicije, razlika između ZERP-a i IGP-a. Imamo repliku, poštovani kolega Branko Bačić, izvolite. **Bačić, Branko (HDZ)** Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Kolega Grmoja, da se ova rasprava vodi izvan ovog predizbornog, izvan predizborne kampanje pretpostavljam da bi bila drukčija nego što je sada, pa biste možda saslušali argumente a to je da svaka suverena država, pametna država, odluku o proglašenju bilo kog od morskih pojaseva sukladno Međunarodnoj konvenciji o pravu mora mjeri najprikladniji trenutak i što će proglasiti. Nisu sve države u svijetu proglasile gospodarski pojas, neke su ribarski pojas, neke su ekološki pojas, neke su arheološki pojas, neke su vanjski pojas. Dakle svaka je država sama mjerila, odlučivala što će u određenom trenutku proglasiti. Mi smo proglasili 2003. ZERP, kasnije je on suspendiran

sama procjenjuje kad će to učiniti a priznali ste sami da ste kao predsjednik kluba HDZ-a da ste tada napravili pogrešku što znači da niste bili razumni. I sad bismo vam mi trebali vjerovati da ste vi sada razumni. Znači oni koji nisu bili razumni i koji su napravili pogreške i nisu proširili hrvatska suverena prava i time oštetili Hrvatsku državu sad bi vam mi na riječ vama i državnoj tajnici trebali vjerovati da ste vi razumni, to vi tražite od nas. A mi tražimo od vas da proglasite isključivi gospodarski pojas ako već nikakve razlike, ako već nikakve razlike nema. O tome se radi kolega Bačiću. Ja ne znam, stvarno ovo izgleda kao borba sa vjetrenjačama, znači baš tako izgleda, znači uvjeriti nekoga tko sam priznaje da je počinio pogreške i koji nas sada uvjerava da sada čini nešto ispravno. **Brkić, Milijan (HDZ)** Zahvaljujem. Kolega Grmoja, zahvaljujem vam. Prelazimo na raspravu u ime Kluba zastupnika SDP-a. Kolega Podolnjak imali ste 3 replike. Nemojte se ljutiti ali evo zaista drage volje ali ne možemo vam dati riječ. Dakle, ispričavam se. U ime Kluba zastupnika SDP-a poštovani kolega Joško Klisović, izvolite. Hvala potpredsjedniče Sabora, pozdravljam još jednom državnu tajnicu Metelko Zgombić. I još jedanput svima vama kolegama u sabornici kao i hrvatskoj javnosti ako nas prati u ovom trenutku ponoviti ću koja je dosljedna pozicija SDP-a oko pitanja isključivog gospodarskog pojasa. Ona je i komuniciranja u MOST-u 2015. godine u pisanom obliku kada su se vodili razgovori oko eventualne koalicije. Dakle tada je poslano, koalicija hrvatska raste, odnosno SDP, prihvatljiv je isključivi gospodarski pojas, odnosno zaštićeni ekološki ribolovni pojas znan kao ZERP kao i njegova provedba u skladu sa međunarodnim obvezama RH. Dakle ponavljam još jedanput, prihvatljiv je isključivi gospodarski pojas, odnosno zaštićena ekološko ribolovna zona, pojas, ZERP i njihova provedba u skladu sa međunarodnim obvezama RH. I to je .../Govornik se ne razumije./... pozicija SDP ne samo od 2015. nego i prije toga i bez obzira na što ukazivao gospodin Hasanbegović danas se upravo zbog ovakvih pozicija i ovakvih političkih stranaka koje znaju štiti nacionalne interese i hrvatski brodovi kreću u ovoj zoni i hrvatski inspektori kontroliraju ovu zonu mora.

Objašnjenje SDP-ove pozicije je vrlo jednostavno u područjima moram izvan nacionalne jurisdikcije, dakle izvan državnog područja RH, RH ima proglašen područja RH, RH ima proglašen epikontinentalni pojas i u njemu uživa suverena prava istraživanja i iskorištavanja rudnog i drugog bogatstva morskog dna i podzemlja. U stupu vode iznad epikontinentalnog pojasa, dakle ono se odnosi na dno, dakle voda iznad njega, tamo smo proglasili zaštićeni ekološko ribolovni pojas, znan kao ZERP i u njemu uživamo također sva suverena prava jurizdikciju režima isključivog gospodarskog pojasa. Dakle razlike nema, odnosno ima u samo dva elementa koja su već bila u raspravi istaknuta a to je nemamo pravo na izgradnju umjetnih otoka za koje nemamo trenutno ni planove da ih gradimo i ako netko me uvjeri da Hrvatska ima planove graditi i da je korisno ih sagraditi, možemo vrlo jednostavno i lako izmijeniti izmijeniti odluku o ZERP-u i umetnuti tu, taj element. Pri tome treba naglasiti da i po današnjem zakonodavstvu i našim pravima imamo pravo na umjetne instalacije u području ZERP-a za recimo istraživanje rudnog bogatstva kao to je nafta ili plin i nemamo pravo na proizvodnju energije korištenjem mora, dakle tu se radi o plimi, tu se radi o strujama mora. Svi oni koji poznaju more, hrvatski Jadran znaju da razina plime i oseke nije takva da bi bilo isplativo koristiti taj resurs za proizvodnju energije jer nije kao recimo kad odete u Nizozemsku i kad vidite da metar ili više od toga imate razliku u plimi i oseci. To kod nas nema i zbog toga nije isplativo. Tu je naravno i energija vjetrova, ali svjesni smo svi koliko vjetroparkova niče uz hrvatsku obalu, prema tome naši kapaciteti trenutno su takvi da gradimo na kopnu, a ne na moru. Podsjećam još jedanput da Hrvatski sabor je za vrijeme dakle SDP-ove Račanove vlade 3. listopada 2003. godine donio odluku o proširenju jurisdikcije RH na Jadranskom moru, kojom je proglasio sadržaje isključivog gospodarskog pojasa. Koji se odnose na suvremena prava istraživanja, iskorištavanja, očuvanja i gospodarenja živim prirodnim bogatstvima voda izvan granica teritorijalnog mora te jurisdikciju glede znanstvenog istraživanja mora i zaštite i očuvanja morskog okoliša. Ovo odlukom dakle uspostavljen je ZERP. Od tog se dana temeljem predmetne odluke primjenjuju odredbe Glave IV. Pomorskog zakonika koje uređuju institut gospodarskog pojasa. Dakle, ponavljam još jednom sva prava iz gospodarskog pojasa Hrvatska uživa osim izgradnje umjetnih otoka i iskorištavanja energije mora, ako imamo planove za te dvije stvari možemo razgovarati i proširiti i na taj dvije stvari. Nakon ove odluke iz 2003. godine koju je sabor donio na prijedlog Račanove vlade, Hrvatski sabor je na prijedlog vlada HDZ-a naknadno donio još 3 odluke vezane uz ZERP, kojim je ograničio primjenu ZERP-a iz raznih političkih razloga i raznih političkih konteksta. 2004. godine sabor je novom odlukom odlučio da će se ZERP počet primjenjivat nakon što Hrvatska s europskom zajednicom sklopi ugovor o partnerstvu u ribarstvu. 2006. sabor je odredio da će se ZERP u svakom slučaju početi primjenjivati 1. siječnja 2008., a 2008. Hrvatski sabor je odlučio da će se ZERP privremeno neće primjenjivati na članice EU do iznalaženja zajedničkog dogovora u europskom duhu. Dakle, to je ono što je pred nama što svi znamo. Ulaskom Hrvatske u EU i naše more je postalo zajedničko ribolovno more EU jednako kao što je to i talijansko ili francusko ili španjolsko. osnovno načelo takvog mora je da ribarska plovila iz država članica EU imaju jednaka prava pristupa vodama i morskim resursima unutar EU. Prema tome kako talijanska u hrvatske, tako i hrvatska u talijanske. No, ono što je posebno važno da na području cijelog gospodarskog pojasa odnosno ZERP-a hrvatski inspektori imaju pravo provoditi svoju nadležnost i time ukazuju na hrvatski suverenitet na tom području, oni su u isto vrijeme i inspektori EU jer kompletnu pravnu stečevinu odnosno ribarsku zajedničku politiku kontroliraju da li se na ispravan način provodi u području hrvatskog ZERP-a odnosno možemo reći hrvatskog isključivog gospodarskog pojasa. Prema tome, suverena prava Hrvatske nisu ugrožena, Hrvatska ih konzumira, pozicija koju je SDP zauzeo je optimalna pozicija u skladu sa našim međunarodnim obvezama i u skladu sa našim nacionalnim interesima. Nismo na gubitku i ne trebamo ni biti i ne smijemo biti na gubitku, no budemo li imali planove kao što sam kazao za izgradnju umjetnih otoka ili tehnologiju koja bi pokazala da je iskoristivost morske plime i oseke ili morskih struja za proizvodnju energije dobra, pozitivna i korisna onda možemo izmijeniti i odluku o ZERP-u i uključiti ta dva prava i imati puni isključivi gospodarski pojas. No, de facto imamo ga i danas i bez obzira što oni koji se predstavljaju kao suverenisti govore, bilo bi dobro makar kao što su priznali ne znaju šta je to otvoreno more, epikontinentalni pojas ili teritorijalno more da to nauče, pa bi možda bilo jednostavnije odgovarati o ovim pitanjima koji imaju svoju političku dimenziju, ali sigurno imaju i svoju stručno pravnu dimenziju. Ono što je SDP uvijek radio to je da je koristeći struku uvijek štitio nacionalne interese koje imamo i utemeljio ih čvrsto upravo u struci i međunarodnom pravu. I zbog toga nam nitko ništa ne može zamjeriti, a sve ostalo ono što sam danas vidio ovdje u sabornici u stvari je jedan politički okršaj između desnice one desne i one još malo desnije za desno političko tijelo. To u osnovi sa isključivim gospodarskim pojasom nema ništa, a nažalost rasprava se vodi u terminima i terminologijom suverenista 19. stoljeća, a ne 21. stoljeća i tu bi trebalo malo proučiti kako se razvija koncept suverenosti, pa onda malo kompetentnije braniti boje Hrvatske u ovom saboru. Hvala. **Brkić, Milijan (HDZ)** Zahvaljujem kolegi Klisoviću. U ime predlagatelja poštovani kolega Robert Podolnjak, izvolite. Gospodine potpredsjedniče sabora, poštovana državna tajnice, kolegice i kolege, nakon dosta rasprave o ovom temi, argumenata i kontraargumenata, čitajući sve o ovoj o ovoj izuzetno važnoj temi ne samo o tome što je napisano u Hrvatskoj, što su govorili političari, što su govorili znanstvenici, za mene je jako važno kako su zapravo postupile druge države članice EU. Mislim da je to važno reći i hrvatskim građanima, zato što ne bismo htjeli dojam da se mi zalažemo u MOSTU za proglašenje isključivog gospodarskog pojasa kao neki naš nacionalni hir, neka neiživljena suverenost, nešto što je prevladano u EU, to druge države članice zapravo nisu učinile. Stvarnost je puno drugačija. Zapravo su sve države članice EU koje imaju izlaz na otvoreno more proglasile isključivi gospodarski pojas, velike, male države godina i kasnije, ali zapravo biste puno lakše nabrojali one koje to nisu učinile. Dakle, nije učinila Grčka zbog spora koji ima s Turskom iako je ona indirektno zapravo poslala jednu notu u UN proklamirajući svoj epikontinentalni pojas, Hrvatska ima suspendiranu ZERP prema državama članicama EU, ali sve ostale države članice imaju proglašeni isključivi gospodarski pojas. Krenimo od velikih država, Francuska ga je proglasila, ali pazite puno ranije u Atlanskom dijelu, ali u Sredozemlju tek 2012. godine. Ujedinjeno Kraljevstvo je proglasilo isključivi ekonomski pojas 2013. 2013. godine ne zato što su tada razmišljali o tome da će izaći iz EU pa su se pripremali za to, nego naprosto zato što su bile takve preporuke Europske komisije. Španjolska je to učinila na Atlantiku '78., ali pazite u Sredozemlju 2013. godine. Sve države primjerice u jednom malom praktički gotovo zatvorenom Baltičkom moru su proglasile isključivi gospodarski pojas, Finska, Švedska, Danska, Latvija, Letonija, Estonija, Poljska, naravno i Njemačka sve. Italija je proglasila ekološku zaštićenu zonu, ali na suprotnoj strani od Jadrana, dakle u sjeverozapadnom Sredozemlju naravno jer su i Francuzi proglasili svoj isključivi gospodarski pojas jer su to učinili i Španjolci, pa učinili su to i Talijani ali u Ligurskom i Tirenskom moru, ali ne s druge strane u Jadranskom moru. Dakle, sva mora i Baltičko i Sjeverno i Sredozemno su zapravo omeđena državnim isključivim gospodarskim pojasevima. Jedino Jadransko more ne. Zar nije čudno da je Italija proglasila ekološki zaštićeni pojas u sjeverozapadnom dijelu Sredozemlja, dakle u dijelu koji graniči sa Francuskim isključivim gospodarskim pojasom i Španjolskim isključivim gospodarskim pojasom. Tamo su dakle sve 3 države članice EU proglasile ili isključivi gospodarski pojas ili u slučaju Italije zaštićeni ekološki pojas. Učinila je to i Malta, učinio je to i Cipar i dolazimo na Jadran. Jadran je nažalost izuzetak. I mi predlažemo proglašenje isključivog gospodarskog pojasa kao što su to učinile sve druge države članice EU, rekao članice EU, rekao sam izuzevši Grčke zbog spora sa Turskom i Italije. I to vam govori da se ne zalažemo za neko suvereno pravo koje drugi nisu iskoristili. Zahvaljujem poštovanom kolegi Podolnjaku. U ime Kluba zastupnik MOSTA nezavisnih lista poštovani kolega Nikola Grmoja, izvolite. Hvala poštovani kolega Podolnjak, malo sam sada pogledao hrvatske medije niti jedan medij osim jednog portala nije prenio niti jednu riječ o ovoj raspravi to je bio i interes vladajućih zato su ovu raspravu i stavili ovako kasno, ali znate tko piše o ovoj kasnoj raspravi u Hrvatskom saboru, slovenski mediji. slovenski mediji pišu o ovoj raspravi oni shvaćaju koliko je ovo bitna i važna tema bez obzira što se o njoj raspravlja zahvaljujući predsjedniku sabora i HDZ-u ovako, ovako I to pokazuje da nikome nije svejedno što će Hrvatska po ovom pitanju napraviti, hoće li ostati pri ovom režimu ili će proširiti svoja suverena prava. Nažalost vladajući koji kontroliraju jedan dobar dio medija u Hrvatskoj, a i one koje ne kontroliraju znači oni, sad je takvo vrijeme da jednostavno se Hrvatski sabor i ne prati, možda HINA nešto nešto prenese pa onda preuzmu i preostali portali od onoga što ste vi drage kolege ovdje danas govorili. Jednostavno interes je HDZ-a da se o ovom pitanju raspravlja van fokusa javnosti i to je ono što su oni nastojali i i napraviti danas, nakon aktualnog prijepodneva koje je pod velikom lupom javnosti gdje i zastupnici znači nakon što on završi jednostavno smatraju da je za taj dan sva rasprava u Hrvatskom saboru završila, oni su stavili ovu točku jer jednostavno argumenata nemaju. I ono što smo ovdje dobili i što pokazuje koliko je ova rasprava bila potrebna je priznanje predsjednika Kluba HDZ-a da su napravili pogrešku što u procesu pristupanja Hrvatske EU nisu proglasili isključivi gospodarski pojas. Ako je zbog ičega vrijedila ova rasprava, vrijedila je zbog tog priznanja, međutim priznanje pogreške nije dovelo i do isprike. Znači, kada je već kolega Bačić priznao tu pogrešku mogao se u ime hrvatskih vlada koje je činila HDZ ispričati zbog toga propusta, a ono što nam ovdje znači uporno servira je to da sada oni se ponašaju razumno jer ne žele proglasiti isključivi gospodarski pojas, ne žele proširiti suverena prava suverena prava RH na moru, a ovdje je i prof. Podolnjak iznio jedan dobar argument, zašto je Italija to napravila s jedne strane, s druge strane nije napravila? Pa zato što im ovakvo stanje paše, ovakvo stanje zemlji koja ima puno jaču flotu, koja, znači, može eksploatirati ovakvu situaciju i ovakvo stanje, naravno da im ovo odgovara, ali to je za mene manje bitan argument. Argument koji mi je bitan i koji sam na početku postavio ovdje i pročitao kao pitanje na koji nisam dobio odgovor je, znači, zašto kad već nema razlike između ZERP-a i IGP-a zašto vi ne prihvatite ovaj naš prijedlog ili date nekakav svoj prijedlog, znači, jer ionako nema nikakve razlike, a ako nema razlike, onda se nitko neće na to ni žaliti. Zašto slovenski mediji sada prate ovu raspravu ako nema nikakve razlike između proglašenja, znači, isključivog gospodarskog pojasa i stanja kakvog imamo danas. Ovo što je ovdje priznato od strane kolege Bačića da je šteta, ako gledamo ovo izvješće Europske komisije zbog neproglašenja, znači, isključivog gospodarskog pojasa od 172 do 279 milijuna EUR-a godišnje, znači, toliku štetu su napravile HDZ-ove Vlade RH, gotovo 300 milijuna EUR-a godišnje i kolega Bačić nam se za to nije udostojao ni ispričati, samo je priznao pogrešku i ostalo je na tome. I to je jedna neodgovorna politika, jedna politika koja konstantno radi protiv hrvatskih državnih interesa i to nije slučaj samo ovdje kada govorimo o proglašenju isključivog gospodarskog pojasa, to je slučaj u svim drugim aspektima. Imamo situaciju oko INA-e, predaje INA-e u mađarske ruke, u čemu je i g. Bačić također na određeni način barem posredno sudjelovao, znači, imamo situaciju sada oko Slavonije i ovog državnog odnosno ovog zemljišta koje je bilo u koncesiji pod koncernom Agrokora, sada se to nastoji prisiliti načelnike da potpišu da se preda novim vlasnicima i to je vidljivo, znači, i u odnosu prema Srbiji ako gledamo poglavlje 23. i 24. kojeg je otvorio HDZ-ov ministar Miro Kovač za vrijeme tehničke Vlade gdje je ministar pravosuđa Ante Šprlje isti dan prosvjedovao priopćenjem na stranicama ministarstva kada je već bio srušen Tihomir Orešković kao premijer i tada je da se ta šteta nekako umanji, osnovano povjerenstvo koje bi trebalo pratiti provedbu mjerila iz poglavlja 23. i 24. i da stvar bude gora, ni to povjerenstvo se ne saziva i to govori koliko ste vi odgovorni, koliko vi štitite hrvatske interese i mogli bismo nabrajat, znači, u različitim aspektima gdje vi primjenjujete isti način, isti način ponašanja. Dakle, još jednom ću ponoviti, ekonomske koristi su jako velike, ekološke koristi su jako velike, znači, od proglašenja isključivog gospodarskog pojasa ovdje imam i tu studiju, ovo je sažetak studije, znači, Europske komisije koja govori o tom iznosu od gotovo 279 milijuna EUR-a štete koju ste prouzročili hrvatskom proračunu i posredno, znači, hrvatskim građanima, a ostale stvari su, naravno, iznesene i tijekom same rasprave. Ono što sam vam najavio da mi imamo ovdje i određene amandmane koje smo uputili, a zapravo su izvučeni iz vašeg stava, stava domoljubne koalicije oko isključivog gospodarskog pojasa i bit će zanimljivo gledati kako ćete o tim amandmanima glasovati. Još jednom želim ponoviti da nitko ne kontrolira izlov, znači, da pada broj plave ribe, što dovodi posljedično do pada bijele ribe, da je u jabučnoj kotlini, znači, dogovorena zabrana, da je to najplodniji dio koji je u našim, u našim vodama i da je to isto svojevrsna šteta za hrvatske ribare jer jednostavno zbog nedovoljne kontrole riblji fond je ugrožen, a ispaštaju ispaštaju hrvatski ribari i to je sve vaša odgovornost g. Bačić, poštovana državna tajnice, štete koje ste napravili, znači, su toliko velike i to sam rekao i to odgovorno tvrdim da bi u ozbiljnoj državi netko propitao to da li vam se treba suditi za veleizdaju zbog onoga što ste učinili, stav domoljubne koalicije je ovdje jasan, mene zanima kako će potpredsjednik HS Milijan Brkić glasovati po ovom pitanju budući da je tada bio glavni pregovarač, znači, s našim Ivanom Kovačićem koji je bio kasnije i ministar u Vladi, znači, kasnije potpredsjednik Vlade, bio jedan od glavnih pregovarača i koji je dogovorio ovaj stav domoljubne koalicije kakav će biti njegov stav po po ovom pitanju, mislim da bi ovo bila jedna dobra prilika da pokaže razliku između ovog Plenkovićevog, ja bih rekao, protuhrvatskog HDZ-a i ako postoji taj nekakav domoljubni ili kako ga nazivaju desni HDZ, znači, ovdje bi se mogla pokazati ta distinkcija ako ona postoji. Znači, kao što su imale određene kolege priliku to pokazati kod glasovanja o zatvaranju arhiva, ali nažalost to se nije dogodilo, svi saborski zastupnici HDZ-a glasali su za zatvaranje arhiva koje je MOST otvorio i tu je isto tako vidljivo na koji način HDZ koji u svakoj kampanji govori o lustraciji, a onda glasa da se arhivi zatvore nakon što su medije dospjeli određeni dokumenti koji kompromitiraju glavnog savjetnika Andreja Plenkovića, Vladimira Šeksa za kojeg se ispostavilo da je bio suradnik UDBE UDBE pod kodnim imenom kolega. Dakle, jasno je ovdje da jednostavno imamo jedan nekonzistentan stav HDZ-a jedan nekonzistentan stav HDZ-a po svim pitanjima, ne samo po pitanju proglašenja isključivog gospodarskog pojasa. Znači ja bih još jednom pozvao sve zastupnike da dobro razmisle kako će se postaviti po ovom pitanju jer netko u budućnosti propitivati znači njihove odluke, propitivati će uostalom te njihove odluke i hrvatski narod i gledat će se tko je u određenom trenutku stao na stranu i obranu hrvatskih nacionalnih interesa, a tko je odigrao drugačije. I ovo vam je kolege ih HDZ-a mogući svojevrsni kapital za nekakvo novo preslagivanje unutar vaše stranke koje je vrlo moguće nakon ovih europskih, Tako da evo, još jednom razmislite o tome kako ćete glasovati po ovom pitanju, drago mi je da smo dobili potporu većine oporbe, ja bih rekao prave oporbe u Hrvatskom saboru, kolega iz SDP-a koliko im je bitna ova tema pokazuje i to da ih danas danas uopće nema osim kolege Klisovića kojem je ovo matična tema jer se tiče vanjskih poslova, ali koliko sam mogao vidjeti ja ne znam koji je u konačnici njihov stav, mislim da oni ne daju potporu ovom prijedlogu, tako da i ovdje ćemo izgleda ponovo imati i po pitanju isključivog gospodarskog pojasa veliku koaliciju HDZ-a i SDP-a kao što smo imali i kod gušenja referenduma gdje je 400.000 hrvatskih građana, gdje je s njima obrisan pod, gdje im se reklo nećete imati pravo na referendumsko izjašnjavanje u izbornom sustavu. Dakle, po svim ključnim pitanjima koji se tiču hrvatskih građana HDZ i SDP izvrsno surađuju, sjetimo se i izbora ustavnih sudaca, kako je tu postignut dogovor protiv kojeg smo mi bili ovaj jako, jako bučni nismo na to željeli pristati, tako da jednostavno to su stare strukture koje kontroliraju cjelokupan sustav i koje ne žele znači odustati od svojih pozicija moći, a koji narodu ne žele dati nikakvo pravo na bilo kakvo odlučivanje. To smo vidjeli po ovim napadima danas na referendum koji, koji provode sindikati, može netko misliti o sindikatima ovo ili ono, ali taj referendum je u potpunosti legitiman i s obzirom na nastojanja vlade oko gušenja referenduma MOST će žestoko podržati tu referendumsku inicijativu jer u ovim vremenima ugroženosti, znači bilo kakve direktne demokracije, izravnog izjašnjavanja građana treba biti na pravoj strani, a ne na strani na kojoj je HDZ. Mislim da sam iznio Mislim da sam iznio sve bitne segmente znači ovog našeg prijedloga, iza njega čvrsto stojimo i evo bit će još prilike tijekom ove večerašnje rasprave imat će i kolege znači pojedinačne rasprave u kojim će se dotaknuti nekih drugih segmenata važnosti proglašenja isključivog gospodarskog pojasa. Mislim da će i kolega Dobrović govoriti i ostali naši zastupnici će se uključiti, vidim da je kolega Sinčić sa svojom pojedinačnom raspravom. Tako da evo još bih jednom zahvalio svima na potpori, na argumentima koje su iznijeli u ovoj raspravi i nadam se evo da će doći ovo do hrvatskih građana iako su vladajući ovu točku stavili znači u ove kasne sate, da o njoj raspravljamo kako bi mediji što manje prenijeli što se ovdje u sabornici događa i tko brani hrvatske interese, a tko i dalje radi protiv hrvatskih interesa i još ima obraza priznati da su napravili pogrešku i za to se ne ispričati. Hvala. (HDZ)** Povreda Poslovnika, poštovani kolega Branko Bačić, izvolite. pristupanja Hrvatske u punopravno članstvo u EU sve relevantne političke stranke u Hrvatskoj odlučile da je to strateški i nacionalni interes i zbog toga se ZERP nije primjenjivao na države članice EU. Međutim, Međutim, MOSTA nije bilo ni tada kad smo ulazili u EU niti kad se stvarala Hrvatska, prema tome kod vas ne postoji kolektivna memorija to je tabula raza, vi to vrijeme ne znate i ne možete o njemu govoriti. **Brkić, Milijan (HDZ)** Zahvaljujem poštovani kolega Bačić, smatram da nije povrijeđen Poslovnik i da vas nije vrijeđao nego izrekao politički stav o nekim vremenima i nekim stavovima u prošlosti. Imamo povredu Poslovnika, poštovani kolega Grmoja. **Grmoja, više su MOST-ovi zastupnici pridonijeli stvaranju Hrvatske države nego vi, jer u MOST-ovom klubu ako se gleda u postotku ima više branitelja i svih koju su imali ili većina koji su imali godina su bila u ratu.

niti sam ja, a niti vi mjerna jedinica za domoljublje. Dakle, nemojte mi kolega, kolega Grmoja, kolega Grmoja imate već jednu opomenu tražili ste povredu Poslovnika, niste se pozvali na članak koji je povrijeđen, dakle ja vas molim nemojte tu previše hinit o domoljublju, niti ste vi, niti ja bilo kakva mjerna jedinica za domoljublje, a domoljublje se pokazuje svakim danom svojim djelima. Smatram da nije povrijeđen Poslovnik i klonite se molim vas zlouporabe institut povrede Poslovnika, s obzirom da imate već jednu opomenu neću vam izreći drugu opomenu s oduzimanjem riječi. Prelazimo na slijedeću raspravu, poštovani kolega Saša Đujić, poštovani kolega Hrvoje Zekanović, Poštovani potpredsjedniče HS, evo danas govorimo o hrvatskom teritoriju iako se to nikome neće svidjeti.

Vi ćete reći da to nije puna jurisdikcija. Međutim, jako je interesantno da su gotovo sve države na Mediteranu proglasile gospodarski pojas, nije to napravila Italija, nije to napravila Turska i Grčka zbog spora, a Italija nije napravila upravo zbog toga što joj je bilo mudro ne napraviti jer ako ne napravi onda može uživati i hrvatski dio Jadranskog mora. Postoji jedan izračun međunarodnih neovisnih ekonomskih stručnjaka da Talijani godišnje samo u prostoru ZERP-a odnosno gospodarskog pojasa onog koji bi pripao RH, ulove 200 milijuna EUR-a ribe 200 milijuna EUR-a ribe i to je vjerojatno točna procjena, a ako nije točna, onda je zapravo i smanjena, radi se o puno većem iznosu. I onda kada mi netko tko predstavlja hrvatsku Vladu, a to ste vi kao državni tajnik, kaže da nemamo od sredstava za nešto što je ključno, a to je zaštita svog teritorija, nadzor svog teritorija, a netko drugi tu ulovi 200 milijuna EUR-a ribe, e onda mi je to sve skupa moram priznat, malo smiješno. Nadalje, moram reći, Plenkovićeva Vlada, znači, vaša Vlada je jako često dizala histeriju vezano uz onu, ja ću je nazvati dikadu mora koju mi zovemo Savudrijska vala, Slovenci zovu Piranski zaljev i to sa Slovencima s kojim mi stvarno nismo nikada imali neriješenih sporova, nikad nismo ratovali, granica na Sutli, Kupi, Dragonji je uvijek identična u milimetar, a onda se javio taj jedan problem, tih par km2 mora koji smo mi, reći ću ipak, morali prepustiti Slovencima da bismo ušli u EU i često se znamo vratit na tu temu i onako govorit o Slovencima na jedan način svađalački, nedobrosusjedski. S druge strane, imamo Italiju koja je naša isto dobrosusjedska država, sve to, sve 5, iz koje dolaze glasovi kao npr. g. Tajanija o Talijanskoj Istri, o Talijanskoj Dalmaciji, pa se šuti, i onda imamo Italiju koja nam uzima 23 tisuće i koliko, skoro 300 km2 km2 prostora jer ga oni gotovo isključivo uživaju, jer ga oni eksploatiraju, jer oni tamo love 200 milijuna EUR-a godišnje ribe i nikom ništa, a mene samo zanima zašto mi sa Slovencima, našim dobrim, dragim susjedima stalno dižemo tenzije radi 2 km2 mora, a s Talijanima, našim dragim susjedima također ne dižemo tenzije oko 23 300 km2 mora, eto, malo mi to nije jasno i zar je ovo more u Savudrijskoj vali i Piranskom zaljevu vrijednije od ovog mora, ja mislim da je hrvatski teritorij i jedno i drugo i da treba o jednome i drugome voditi računa na isti način. Ma znam, vi ćete reći da al to nije hrvatski teritorij, to se samo radi o stupcu mora, o stupcu zraka. Draga državna tajnice, vi jako dobro znate što ja govorim i ovdje ću reći da se radi o jednoj političkoj odluci, znači, ovo više nije pravno pitanje, nije zakonsko pitanje, ovo vam je kao i pitanje EUR-a, svi znamo da ćemo mi živjeti podjednako jadno i kad uvedemo EUR-o što je najavio premijer Plenković, taj EUR-o će u onom prvom prvom valu donijeti možda čak nekakve i porast cijena, u onom drugom valu možda će pomoći onim korisnicima kredita, ali ono što je sigurno, taj EUR-o će nas itekako približiti više EU iz koje ćemo onda puno, puno, puno teže izaći teoretski i gdje ćemo izgubiti još jedan jako veliki dio svoje suverenosti,

ona je jedan korak dublje u EU. Pitanje ključno, hoće li se hrvatska Vlada, hrvatski premijer konačno početi ponašati suverenistički? Ja mislim da neće, ali ovdje imamo isto jednu interesantnu stvar, imamo npr. Istambulsku konvenciju za koju narod kaže da ne valja i skupi se 50 000 ljudi na Trgu bana Jelačića, 30 000 u Splitu, premijer Plenković zbog toga što je to EU rekla ipak to napravi, jel tako? Znači, on ipak napravi ono što on donese zakon koji on hoće. U ovom slučaju imamo opet jednu suverenističku odluku našeg premijera Plenkovića, da on ne donese zakon koji narod hoće. Zašto? Prvi put ga je donio zato što je to odgovaralo EU, drugi put ga neće donijeti zato što to odgovara EU odnosno njezinoj što većoj koheziji, to odgovara Briselu, a mnogo smo puta naglasili da je Briselska politika zapravo politika našeg premijera Plenkovića. I sad ono ključno, a danas me pitao jedan kolega ovdje HDZ-ovac, kaže on meni Zekanoviću, pa dobro a zašto ti to govoriš i radiš, jel ti znaš da ti politički možda nećeš uspjeti da bi puno bolje prosperirao u HDZ-u i onda mu ja pokušavam objasniti da u onom trenutku kada predsjednik Vlade neke države, kada Vlada neke države kaže odlučno i snažno ja ću štiti hrvatske nacionalne interese u našem slučaju, e onda će stvarno se dogoditi onaj preokret. Sve dok naš premijer gleda diktat Brisela i dok ne čuje i ne pročita ovaj zakon koji je dobar zakon i koji bi stvarno donio i prosperitet, pogotovo na Jadranskoj obali, e nama nema pomoći, nema pomoći. A onaj slijedeći korak koji će se dogoditi, a upravo će to vaše ministarstvo ili neko drugo zapravo objašnjavati opet ovdje, biti će, pa dobro RH više nije suverena uopće, mi više nismo država, mi smo samo regija unutar jedne amorfne EU, doći će i to vrijeme, doći će i vrijeme kada ćete koalirati sa SDP-om, ne klimati glavom ovaj put lijevo desno zato što znate da se ta koalicija sprema i znate da su SDP i HDZ već u koaliciji u Europskom parlamentu. Prije 5.g. vaš prethodnik ili prethodnica HDZ-ova na tom mjestu bi mahao glavom lijevo desno, kad je bio, kad je to bilo ponuđeno od strane MOST-a velika koalicija, a sad se polako ne maše uopće, a uskoro će se mahati gore dole i to je ono što se sprema, sprema nam se gubitak suverenosti još veći, upravo zbog ovakve vlasti, a u RH se stvarno sprema velika koalicija i to jako skoro, ista ona koalicija koja postoji u Europskom parlamentu, uskoro će se dogoditi i u HS. Tako da je jako dobro uvijek ponavljati hrvatskim glasačima da su HDZ preko pučana i SDP preko socijalista koalicijski partneri već 5.g. u Europskom parlamentu i da je koalicija, ako bude naravno dovoljno zastupnika, dogovorena i za slijedeći mandat.

love u ZERP-u isto kao što bi lovili i kad bimo ovu odluku usvojili. Nikakve razlike što se tiče ulova ne bi bilo.

što je proglašena ribolovna komponenta, što je ZERP ili IGP, svejedno, od onog trenutka kad se proglašava, kad ga proglašava država članica EU, on postaje zajedničko europsko more i bilo koja država članica koja u tom moru lovi,

braniti nešto neobranjivo kao što je ne proglašenje ZERP-a, jednostavno nije dobro. Ja znam da vi tu morate biti jer ste predsjednik Kluba HDZ-a, da jednostavno morate biti do kraja jer su svi ostali HDZ-ovci napustili sabornicu, kao i SDP-ovci, ali ja ne vidim zapravo sad smisao da vi kažete ono zapravo što vi ne vjerujete, da je RH dobro odreć se jednog svog međunarodnog prava, jedne mogućnosti koju imamo, a svi ostali na Mediteranu su to proglasili, a mi nismo i vi onda tvrdite da je to ista stvar. A zašto su to Španjolci napravili i Francuzi, Maltežani, zašto?

Uvaženi zastupniče Zekanović, …/Govornik se ne razumije/… stvari nalaže da ako imamo pravo na nešto da ćemo to pravo iskoristit. Znači, kad bi vama netko dao pravo nad nekim morem, jezerom, rijekom, zemljom, pa svatko normalan bi prihvatio pravo koje mu je ponuđeno i isto tako je i našoj državi međunarodnim pravom dana mogućnost da proglasi isključivi gospodarski pojas, da zapravo uspostavi vlast nad dijelom mora i zemljom koja se nalazi ispod njega. Međutim, naša država to ne želi učiniti. Nažalost, i ovaj primjer ne proglašenja isključivog gospodarskog pojasa na moru na koje imamo pravo

vi ste nazvali to kolonijalna podređenost, ja ću reći izostanak ikakve suverenističke politike jer složit ćete se i pretpostavljam da je suverenost ono što jedino može im jamčiti u današnje vrijeme bilo kojoj državi prosperitet, ona država koja se svog suvereniteta odrekne, ona nema mogućnosti prosperiteta s tim da se suverenost najviše očituje upravo na teritoriju. Država bez teritorija ne može postojati, kao ni bez naroda, doduše, imamo neke multinacionalne države, ali i te imaju teritorij i teritorij je zapravo svetinja u međunarodnom pravu i glavni odraz suverenosti svake države. Ona Vlada koja se odrekne, a ova se odrekla svog teritorija, ne malog dijela, 23 000 km2 i onda se radi o vladi koja Hrvatsku definitivno vodi u propast. **Brkić, Milijan (HDZ)** Zahvaljujem kolega Zekanović. Određujem stanku do 21 i 15.